Kolegice i kolege, želim vam dobar dan i nastavljamo sa radom. Raspravit ćemo - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 727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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici, evo danas se pred vama nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Glavne suštine u izmjenama zakona je u kojem se predlaže promjena povećanja osobnog odbitka sa 2200 na 2600 kuna, za umirovljenike povećanje osobnog odbitka sa 3400 na 3800 kuna te za osobnog odbitka za građane koji rade na potpomognutim područjima za prvu skupinu sa 3200 kuna na 3500 kuna, a za drugu skupinu sa 2700 na 3000 kuna te se propisuje promjena porezne stope od 40% iznad 13,200 kuna na poreznu osnovicu. Zbog čega se Vlada odlučila u promjenu dijela Zakona o porezu na dohodak? Brojne analize zapravo su pokazale da porez na dohodak kao jedan od mjera konkurentnosti gospodarstva, odnosno cijene rada se pokazala prilikom i razgovorima s investitorima i razgovora sa, usporedbom sa nama konkurentnim zemljama, da je cijena rada je danas jedna od najvažnijih, ako ne i najvažniji ključni kriterij privlačenja investicija. Prilikom analize i usporedbe dohodaka između RH i nama susjednim zemljama dolazi se do podataka koji jasno ukazuju da je dohodak, ne samo, koji je samo jedan dio opterećenja bruto cijene rada, da je na taj način Hrvatska dosta nekonkurentna. Ukratko ću samo iznijeti stope poreza na dohodak u zemljama EU i okruženju da se samo vidi omjer gdje se zapravo nalazi Hrvatska i koliko zapravo plaćaju hrvatski radnici razne vrste poreza na njihov rad. Zemlja u okruženju, Crna Gora ima 9%, Gora ima 9%, BiH 10%, Srbija 10%, Makedonija 10%, govorim o gornjoj ovoj stopi koja oporezuje rad, Makedonija 10%, zemlje u EU, Bugarska 10%, Češka 15%, Litva 15%, Rumunjska 16%, Mađarska 16%, Estonija 21%, Latvija 24%, Slovačka 25%, Poljska 32%. To su vam sve zapravo marginalne najveće stope. Neke zemlje imaju … kao samo jednu stopu na dohodak, dok brojne druge zemlje i ovu najvišu stopu koju imaju, imaju dosta niže nego što ima RH. One zemlje koje imaju stopu od 40%, znači koje imaju veću stopu od 40% na rad, plaćaju izuzetno visok dohodak, ali iznad vrlo visokih razina, tako Italija 43% plaća dohodak na rad, ali tek iznad 75 tisuća eura godišnje. Slovenija 50%, doduše oni imaju veću stopu marginalnu nego Hrvatska, ali također iznad 70 tisuća eura godišnje. Austrija 50% iznad 60 tisuća eura godišnje. I onda dođemo da Hrvatska plaća 40% iznad 14 tisuća eura godišnje što znači da ne samo što imamo vrlo visoku stopu poreza na dohodak, nego je oporezivamo na vrlo niskoj razini, znači već negdje na 1200 eura se zapravo oporezuje sa marginalnom stopom od 40%. Na koga bi ovo utjecalo i kakav će biti efekat na cjelokupna na onoga koga se to koristi i odnosno onaj koji se iz toga dijela isfinancira. Porez na dohodak od 40% ovaj dio razreda znači tko plaća ovu stopu koju smo rekli marginalnu stopu od 40%, najviše se rasteretile plaće u privatnom sektoru čak 75% ukupnog broja građana koji rade i koji se oporezuju stopom od 40% nalazi se u privatnom sektoru, a javni sektor u tom dijelu participira sa 25%. Sada se postavlja pitanje tko to u privatnom sektoru je oporezovan sa stopom od 40%. Najveći dio nalaze se kompanije u prerađivačkoj industriji, u izvozno orijentiranim industrijama, industrijama visokih tehnologija, znači one zemlje koje su konkurentne da mogu prodati svoje proizvode vani. Nama se događa da dugo vremena i brojna sjedišta međunarodnih multinacionalnih financijskih korporacija jednostavno zaobilaze Hrvatsku i stvaraju svoja središta u regionalno u nama susjednim zemljama Mađarskoj, Srbiji, BiH, Rumunjskoj i drugim zemljama, upravo jedan od razloga je vrlo visoko oporezivanje tog dohotka koji je samo jedan od načina oporezivanja rada jel znate da plaćamo ukupno i 17,2% na ukupno i na zdravstveno kao jedan paket i 20% na mirovinski sustav. Tako da već na prosječnu plaću u Hrvatskoj

plaćaju gospodarstvenici, koliko plaćaju poduzetnici u odnosu što građani primaju. Nažalost, imamo situaciju da privatnici gospodarstvenici jako puno plaćaju, a s druge strane radnici jako malo primaju novac. Na koga bi sve ovo utjecalo? Znači ovaj dio promjene poreza na dohodak svakako bi najviše utjecalo na preko milijun radnika u RH da bi osjetili nešto veće povećanje plaća. Prvi puta upravo zbog povećanja osobnog odbitka minimalna bruto plaća bila bi neoporeziva. Ukratko bih vam samo dao nekakve projekcije koliko bi to odnosilo na bruto plaću npr. od 5 tisuća kuna i koliko bi se to odnosilo na bruto plaću od 8 tisuća kuna. Na bruto plaću od 5 tisuća kuna gdje bi se koristio prosječni osobni odbitak 1,5, znači imate uz državnog člana porez i prirez bi se sada plaćao u iznosu od 13 kuna, a sada se plaća 94 kune. Tu je bilo dosta govora kako se sada se s ovima povećaju plaće bogatima, a zapravo siromašni ne dobivaju puno. Razlog je nažalost što ovi koji imaju niske plaće sada sam rekao na bruto plaću negdje 5 tisuća kuna to vam je neto negdje 3 tisuće i 800, oni danas plaćaju 94 kune. Ukoliko se prihvate ove izmjeni oni bi sutra plaćali 13 kuna i zbog toga i ne može se više rasteretiti jer u ovome dijelu bi ta plaća u potpunosti bila u potpunosti bila rasterećena što se tiče dohotka, što znači da bi se neto plaća povećala za 81 kunu odnosno godišnje za 972 kune. Kada bi uzeli prosječnu plaću u Hrvatskoj oko 8 tisuća kuna to je prosječna bruto osobni odbitak 1,5, porez i prirez sada bi se plaćao 379 kuna, a sada se plaća 547 kuna. znači na prosječnu plaću u Hrvatskoj to je ova koju daje DZS oko 5 tisuća 500 kuna. neto plaća bi se povećala za 168 kuna odnosno godišnje povećanje bi iznosilo oko 2 tisuće i 16 kuna. S obzirom da je to najveći dio koji se odnosi na dohodak u tom dijelu najveće utjecaje bi imala budući da je najveći dio iz toga se financirala lokalna zajednica, najveći dio utjecaja na prihode svakako bi imala jedinice lokalne samouprave i to je negdje iznos oko 1,8 milijardi kuna, a najveći dio utjecaja bi se odnosio na one koji imaju koji zahvaćaju najviše koji imaju u poreznoj stopi od 40%, to su svakako veći gradovi. Drugim izmjenama zakona predložit će se određene promjene postotaka udjela gradova jedinice lokalne samouprave udjela u ukupnim prihodima tako da je ovo jedan paket zakona koji će sljedeći tjedan i taj zakon biti ovdje na raspravi. Također ovim promjenama izmjena poreza na dohodak predlaže se promjena u oporezivanju dohotka od kapitala na način da se od 1.1.2015.godine oporezuju kamate na štednju po stopi od 12%, te oporezivanje od 1.1.2016.kapitalnih dobitaka od financijske imovine znači dohodak ostvaren utvrđivanju vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društvima u razdoblju od tri godine po stopi od 12% kako bi se izjednačilo oporezivanje dohotka i kapitala. Istovremeno se ukida korištenje olakšica za dividende, udjela u dobiti do 12 tisuća kuna. Znači u ovome dijelu ne bi bilo olakšica ni po dividendama ni po ovom dijelu kapitalnih dobitaka ni po kamate na štednju. Da bi pogledali kakva je distribucija dohotka i kakva je distribucija dohotka od kapitala i onaj podatak da 1% građana RH znači oko 50 tisuća njih ima depozite u poslovnim bankama od 75 milijardi kuna i da se one u tom dijelu nisu oporezovani nijednom kunom, a da netko od rada jer nama nažalost u Hrvatskoj fali radne snage, fali nam radne aktivnosti, fali nam mogućnosti da zapošljavamo. I vjerujem da ne bi bilo nikakvih problema kada bi danas milijun i 200 ili milijun i 300 tisuća ljudi koji rade povećali broj zaposlenih na milijun i pol i onda vjerojatno ne bi imali nikakve probleme ni u zdravstvenom sustavu, vjerojatno ne bi imali toliko problema ni oko financiranja jedinica lokalne samouprave. Jer upravo ovakav način postavljanja dohotka otvara mogućnost novog zapošljavanja, otvara mogućnost smanjivanja poreznog opterećenja za građane i daje se mogućnost da se potiče jedan od instrumenata poticanja zapošljavanja. Što se tiče dohotka od kapitala, govorili smo samo da njih 50 000 zarađuje od kamate godišnje 2,3 milijarde kuna i oni sa novim ovim izmjenama ne bi više zarađivali 2,3 milijarde kuna nego bi zarađivali 2 milijarde kuna. Znači ne bi se ništa dramatično dogodilo u ovoj distribuciji koja je nažalost u 23 godine u Hrvatskoj toliko očita, tolika velika nejednakost, da imate podatke da 1% građana drži 10 milijardi eura, a 150 000 građana nema ni 10 000 kuna da može podmiriti svoje obveze da se nalaze pod ovrhama. I to su nejednakosti koje su bez obzira što govorili o prošlosti, koje smo imali kada smo imali stope gospodarskog rasta jednostavne koje su sada eksplodirale, one nisu nastale u zadnjoj godini ili dvije godine mandata nego to su nejednakosti koje smo akumulirali kao društvo, kao zajednica nekakvim lošijim ekonomskim potezima u prošlosti. Jer imate 150 000 građana koji nemaju 10 000 kuna, a imate 1% odnosno 50 000 njih koji ima 75 milijardi. I nije onda problem ako je ovih 1% ako ima 75 milijardi došlo iz inovativnih kompanija, iz kompanija koje da su otvorile u Hrvatskoj i google i facebook i brojne inovativne kompanije, da su ih stvorili i da su stvarali gospodarske aktivnosti onda danas ne bi imali gospodarski pad od 6 godina, od negdje 15 do 20% bruto domaće vrijednosti nego vjerojatno bi imali kompanije koje su izvozno orijentirane, ne samo na izvozu usluga nego na izvozu roba. Međutim ove akumulacije, nejednakosti su primjetne u hrvatskom društvu i netko tko već ima oko 8000 kuna kažemo da nam nažalost fali rada, fali nam da zaposlimo mlade ljude, fali nam da počnemo razgovarati kako poticati zapošljavanje i kako razgovarati i kako razgovarati o dohotku jer to su dohodak svakoga od nas i vas u konačnici, naših građana, kako ih rasteretiti u 6 godina krize jer jednostavno 6 godina krize je predugo razdoblje da ne razgovaramo o dohotku da ne razgovaramo o dohotku i da ne razgovaramo o nejednakostima koje su se akumulirale i svakako da ne razgovaramo o oporezivanju onih koji imaju nešto više novaca i da pridonose da se ta distribucija nejednakosti barem donekle smanji. Također oporezivanje kapitalnih dobitaka ide tek od 2016. godine, ali ide za kupnje i prodaju vrijednosnih papira tek kada su tada kupljeni. Znači ono sve što imate u postojećem portfelju neće biti, izuzeto će biti od oporezivanja. tek ukoliko kupite određenu vrijednosnicu, određenu dionicu, znači od 2016. godine i ukoliko je zapravo prodate unutar razdoblja od 3 godine tada će tek unutar tog razdoblja ona biti konzumirana sa oporezivom stopom od 12%. 12%. Samo primjer da vam kažem. Slovenija ima da ne možete unutar 20 godina, znači donijeli ste taj dio oporezivanja, znači ne možete prodati tek puno širi je horizont, mi smo stavili horizont od 3 godine, znači ukoliko duže držite te investicije, odnosno drugim riječima dugoročno investiranje se i ovim neće oporezivati, međutim špekuliranje sa vrijednosnicama, špekuliranje sa dionicama će biti oporezovano po stopi od 12%. Da vidimo samo koliko Hrvatska bi s ovim promjenama zapravo bila nekonkurentna, odnosno konkurentna u odnosu na susjedne zemlje. Govorimo o oporezivanju kamata od 12%, pitanje je da li ćemo danas donijeti odluku da je to primjerena stopa ako znamo npr. da je u susjednoj npr. nam Italiji 20, u Sloveniji također 20, u Austriji 25, u brojnim drugim zemljama europskim 30, 35%, u nekim zemljama 40 ili 50% u skandinavskim zemljama, Hrvatska i sa ovim dijelom ima najnižu stopa poreza dohotka od kapitala a svakako i od kapitalnih dobitaka. Ono što je također bitno za reći, da se u ovim izmjenama propisuje poseban postupak utvrđivanja godišnje porezne obveze na način da se počev od godine prijave za 2015. goidnu, znači građani koji će u 2015. prijavljivati svoj dohodak, u 2016. godini Porezna uprava će izraditi rješenje sama za njih. Znači više nećemo imati onih dugih čekanja prilikom predaje poreza i prijave godišnje poreza tako da će u tom dijelu administracija na efikasniji način obrađivati sve te podatke te će Porezna uprava izrađivati rješenja i dostaviti ih na adresu građana i time ukinuti potrebu podnošenja godišnjih poreznih prijava. Tako da sve ove promjene koje su iznesene u ovom uvodnom izlaganju svakako će pozitivno utjecati na barem mali dio na dohodak građana. Da li će to povećati potrošnju, vjerojatno, možda hoće, možda neće, to nije bio glavni cilj da se zapravo u ekonomskom modelu da se rade porezne promjene isključivo radi poticanja potrošnje, jer znamo da je ona 60% ukupnog BDP-a. Međutim, svakako je cilj da se građane koje u šestoj godini krize, znate da od 2009. da se vrlo teško živi i da svaka kuna koja ako možemo je ovim izmjenama i dopunama dopunama poreza na dohodak ostaviti našim građanima nadam se da ćete i danas podržati i u vašoj raspravi da ćete podržati ovaj smjer Vlade oko rasterećenja plaća građana. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Prije nego prijeđemo na replike da se dogovorimo o današnjem radu. S obzirom da imamo veliki set zakona koji moramo odraditi prije rasprave o državnom proračunu, dakle to su svi ovi porezni zakoni idući tjedan prije rasprave moramo odraditi i još nekoliko zakona vezanih uz regionalni razvoj danas ćemo raditi do 23,00 sata pa vodite računa možda malo i o vremenima rasprave. Sad ćemo prijeći na replike. Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, predsjednik Vlade i vi ste rekli da se ovo povećanje plaća zbog smanjenja poreza na dohodak neće odnositi na državne dužnosnike i zaposlenike u javnoj upravi. Iako ste i tada upozoravani i pitani kako ćete to izvesti vrlo je interesantno da o tome više nitko ne govori. I ja, ovo nije nikakva demagogija. Smatram da nama saborskim zastupnicima ne treba povećati plaću za taj iznos iz milijun i jednog razloga. Druga stvar, u Hrvatskoj se neprestano govori o visokom poreznom opterećenju što naprosto nije istina. Evo uzmimo plaću, dohodak od 6000 kuna. Sa jednim uzdržavanim članom obitelji porez ispadne negdje oko 200 kuna, a mirovinsko i zdravstveno 2040 kuna. Kad to zbrojite jedno i drugo vama je porezno opterećenje 10%. Međutim, veliko opterećenje sa doprinosom za mirovinsko i zdravstveno. Istovremeno, kad pogledamo državni proračun i kad vidimo ono što bi se trebalo financirati sa doprinosa da to stvara deficit na godišnjoj razini od 22 milijarde kuna, onda mislim da stalno pucamo u krivu metu. I druga stvar. Ne možemo dozvoliti da nam razno razni hohštapleri govore da Hrvatska ima porez na dohodak od 40% i da je među najvišima u svijetu. Idemo vidjeti koliko ljudi plaća tu stopu. Isto kao što je nekad bila ona stopa od 45% koja je zahvaćala samo negdje oko 2 i pol tisuće poreznih obveznika. Druga stvar. Također treba reći da na žalost u ovom trenutku u Hrvatskoj je negdje oko 450000 zaposlenih koje porezne škare uopće ne zahvaćaju. Prema tome, ovo su pitanja. Kažem govorilo se, sjetite se gospodine ministre i vi i premijer da ovo povećanje plaće koje zbog visine plaće se najviše odnosi na državne dužnosnike, najveće povećanje, a isto tako neće se odnositi na 250000 zaposlenih u državnoj upravi. To samo upozorava da se ne mogu davati

tražimo još uvijek model na koji način, da li će to biti promjena koeficijenta ili osnovice ili ćemo donijeti nekakav drugi model. Ali ono što je Vlada rekla da se ovaj dio neće odnositi na državne dužnosnike na tome radimo i vrlo brzo će pred Vladu izaći instrument na koji način će se to napraviti. ostalo što ste rekli, da ukoliko smatrate da jako malo ljudi se nalazi u stopi u ovoj od 40% onda neće biti nikakvog i zapravo smanjenja prihoda jedinica lokalne samouprave. ako nema ljudi koje oporezujemo sa tome dijelu, onda neće biti ni smanjenja njihovih prihoda. Ali svakako ih ima puno manje. Ovo ste u pravu da na žalost najveći dio dohodaka u Republici Hrvatskoj nalazi se u rasponu od negdje do 4000 kuna i da je tu najveći dio ukoliko koristi se osobni odbitak da te plaće su, zato smo i rekli da na najniži dio plaća i ne plaća se veliki porez, da ukoliko imate osobni odbitak na njih se taj dio neće se ni koristiti. Ali svakako smatramo da bez obzira što god, kažem tko god mislio o ovom potezu Vlade smatramo da je potrebno i barem u jednome dijelu rasteretiti dohodak i 100 ili 200 kuna da hrvatskim građanima znači. Branko Vukšić, replika. uz Vladu i uspjeh, odnosno neuspjeh Vlade. Rekli ste jednu rečenicu gospodarstvenici jako puno plaćaju, radnici jako malo dobivaju i to je točno. To je dobra analiza. Međutim što se napravilo da ne bude tako? Što se napravilo u tri godine da ne bude tako? Skupa država, a reformi nema, preskupa država. Ni jedna reforma nije provedena. I ovo su vatrogasne mjere i ono što smo jučer raspravljali o rebalansu proračuna, isto tako jedna vatrogasna mjera koja neće dati puno na kraju nekakav veliki efekt. Rekli ste da bi trebalo biti milijun i pol zaposlenih. Tada ne bi bilo problema ni sa penzijama, a ne bi bilo ni sa zdravstvenim osiguranjem. I to je točno. Međutim, znamo Plan 21 govorilo se upravo u Planu 21 da se neće dobivati plaće od kojih se plaće. Međutim, ne da se plaće, nego se rida od ovih plaća. To ste i sami rekli jer su male, a zaposleni nismo povećali broj zaposlenih. Pa i onda i kada govorimo o ovom zakonu govorimo o tome o još jednom neuspjehu Vlade. Odgovor na repliku? Da. Ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, uvaženi kolega zastupniče. Da, velike nejednakosti su prisutne u društvu i nama danas vidite u ovome dijelu da imamo kapitala kojeg nitko ne oporezuje, a s druge strane imamo jako malo rada kojega strašno puno oporezujemo. I to je kada vidite ukupne porezne prihode države vidite da se najviše odnosi na potrošnju, 40, odnosno 50 milijardi ako imamo 40 PDV-a plus ostale trošarine 50 milijardi ukupno ako oporezujemo potrošnju i kada bi se uzeo ukupan ajmo reći oporezivanje rada kroz mirovinsko, zdravstveno i ovaj dio dohotka to vam je dodatnih 50 milijardi. Znači, u Hrvatskoj se sa 100 milijardi oporezuje potrošnja i sa 105 ukupno potrošnja i rad. Kapital, onaj dio ako je on trebao biti u funkciji kapitala kažem nažalost nam fali ali zato smo išli sa reinvestiranom dobiti i on bi trebao biti poticaj rasta i gospodarske aktivnosti. Međutim, dugo vremena kapital nije bio oporezovan. S ovim on neće pobjeći, on može pobjeći u drugu zemlju, što će mu se dogoditi? Bit će još više oporezovan. Bit će još više oporezovan. Ako žele otići u Austriji, ako žele otići, ovisno gdje se plaća, po rezidentnosti ili po izvoru, on može odnijeti vani novac ali će biti oporezovan sa 30%. Znači, Europa je isto prepoznala da je nekonkurentna zbog visokog oporezivanja rada kad gledamo globalno u odnosu na Latinsku Ameriku i Aziju. I ove mjere koje radi Europska komisija radi smanjivanja oporezivanja rada, a nešto više oporezivanja kapitala zapravo je smjer kojim ide i Hrvatska vlada. Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Uvaženi gospodine ministre maloprije i sami ste rekli da neki obilaze investitori RH. Sad kad vjerojatno donesemo ovaj zakon sutra će svi dotrčati u Hrvatsku. Ne bih se složio s vama. Česte promjene porezne politike upravo izazivaju nepovjerenje u Vladu RH i u naš porezni sustav. To je jedan od razloga zašto investitori obilaze Hrvatsku. No kada je u pitanju ova promjena dobit će oni koji imaju a izgubiti oni koji nemaju. Zbog povećanja cijena rast će cijena komunalnih usluga i smanjit će se potrošačka košarica upravo onih koji imaju najmanje plaće ili uopće ne rade. upravo s današnjim uzimanjem gotovo 2 milijarde kuna jedinicama lokalne uprave doći će do jedne nove spirale, povećanje cijena i povećanje inflacije. Ono što ste trebali učiniti i uspoređivati se kad je u pitanju PDV, on se morao smanjiti koji bi doveo do povećanja potrošnje. Jer upravo gledajući okruženje, gledajući susjedne zemlje, nemojte ni gledati BiH, Srbiju, gledajte jednu Njemačku sa 19%, Belgiju sa 21%, Bugarsku sa 20%, Austriju sa 20%, Slovačku 20% PDV-a itd., itd. S njima se moramo uspoređivati. Cilj nama mora biti i maksimalna uposlenost, a upravo smo nekonkurentni, preskupu i centraliziranu državu imamo, nema reformi. No, kada gledam danas da ste izjavili da možda će ovo dovesti do povećanja potrošnje, a možda neće pa to je isto kao kad gledamo vremensku prognozu pa nam kažu sutra će možda zasjati sunce, a možda neće. No apsolutno smo protiv rastu plaća premijeru Milanoviću, gospodinu Grčiću, Hrvatskoj vladi a i nama saborskim zastupnicima. U vremenu krize to nije realno i to se nije smjelo raditi. Odgovor na repliku, ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Da, to sam uvodno i rekao da neće rasti plaće ni premijeru ni ministrima ni državnim dužnosnicima i da tražimo mehanizam da li će to putem uredbe ili koeficijenata ili osnovice kako će se taj dio riješiti. Kad govorite da li izabrati PDV ili porez na dohodak, porez na dohodak je izravni porez i on direktno utječe na plaću znači svakog mjeseca direktno se može izračunati koliko će svakom hrvatskom građaninu ostati kuna u džepu. Što se tiče PDV-a znate da je to neizravni porez i da Vlada i kada je smanjila neizravni porez PDV ugostiteljstvu sa 25 na 13% znate da nije došlo do smanjivanja cijena. Znači nije došlo do smanjivanja cijena nego se samo ta razlika koja je smanjena zapravo su se određenim dijelom povećale marže. Na ovaj način direktno se utječe na svaki hrvatskog građanina i na taj način smatramo da u tom dijelu će biti određenog efekta. Zato kažem budući da je, hoće li utjecati na potrošnju, možda će utjecati i na razduživanje građana jer sam vam rekao da, zato sam se ogradio da li će utjecati ili neće utjecati, teško je odrediti. može utjecati i na razduživanje građana, onih blokiranih građana koji jednostavno nemaju novaca ni da plate osnovne režije. Tako da ne mora značiti da će samo utjecati na povećanje potrošnje nego može značiti da mogu građani barem podmiriti svoj određeni dio dugova. Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre vi ste postavili na neki način i sami kao temu i pitanje na koga će ustvari izmjene ovog poreza utjecati. Potom ste spomenuli preko milijun zaposlenih, posebno u proizvodnji i prerađivačkoj industriji. Ako znamo da je baš u prerađivačkoj industriji vrlo niska plaća onda možemo vrlo lako manipulirati prosjekom. Možemo reći da od 10 ljudi 9 ljudi dobiva plaću 3000 kuna, a 1 dobiva 15 000, prosječna je 4200. I to jako lijepo izgleda. Ali ovaj zakon u principu očito ima nešto drugo u vidu, ima jedan drugi plan. plan. Onima koji primaju veće plaće on će ići u prilog, dobit će još više. Onima koji imaju male plaće se neće skoro ništa osjetiti. Ja bih vas molio da još malo možda pojasnite, date još nekih podataka. Koliko od tih milijun zaposlenih ima onih sa plaćama do 3000 kuna? Koliko ima onih sa plaćama preko 15 000 kuna? Koliko ima onih sa plaćama koje ste vi spominjali 5000 kuna? Ne prosječno, nego po kategorijama pa da vidimo na koji sloj građana i zaposlenih će ovaj porez imati najbolji utjecaj, odnosno na koga će imati najmanji utjecaj. Bojim se da se igramo prosjecima koji opet raslojavaju društvo. Opet daju više onima koji imaju više, a onima kojima najviše treba oni neće dobiti ništa. A mi bacamo maglu kako će to biti jako dobro za sve zaposlene. Pa vas molim za ta dodatna pojašnjenja. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Da, možete dobiti vrlo detaljno. Znači sada imamo dva izvora podataka. Jedan od izvora podataka, znači da ne govorimo o prosjecima jer svakako prosječna plaća u Hrvatskoj kada se uzme kao aritmetička sredina je 5500 kuna. Međutim, najveći dio razreda u tom bazenu, najveći dio prema IP obrascima se nalazi između 3 do 4 tisuće kuna. U tom dijelu se zapravo do 4 tisuće kuna ima jako puno i onih koji imaju na minimalnoj plaći. Kada ste postavljali pitanje koliko ima onih koji imaju bruto plaću, koliko imaju po određenim razredima bruto plaću veću od 14 tisuća kuna, znači tu govorimo o ovoj neto plaći između 7 i 8 tisuća kuna, ima 77 tisuća tisuća hrvatskih građana. A bruto plaću veću od 40 tisuća, ovo govorimo o JOP obrascima, znači ne govorimo o aritmetičkim sredinama, govorimo o mjesečnom obrascu koji su zapravo predali poduzetnici prilikom obrade plaća, znači ukupno je bilo oko 1 milijun i 300 tisuća onih koji su predali plaću u ovome razdoblju koje je bilo u u 6 mjesecu. Bruto plaću veću od 40 tisuća kuna, znači to je nekakav ajmo reći neto oko 20 tisuća kuna, ima 3500 hrvatskih građana, 3500 hrvatskih građana ima plaću veću neto od 20 tisuća kuna. Što znači da mi imamo također vrlo lošu distribuciju plaća u Republici Hrvatskoj. Jako veliki dio imamo u onome razredu 2, 3, 4 tisuće,a jako mali dio, onda se zapravo mali dio nalazi između plaće do ovih 14 tisuća kuna, dakle negdje 7 tisuća neto. A u onim visokim razredima zapravo i mi sada jako malo oporezujemo, vjerojatno zato što oni isplaćuju veći dio svojih plaća kroz isplate dobiti ili isplate određenih dividendi.

trebali ste reći kad ste već radili projekciju i rekli ste koliko će dobiti oni sa najnižim plaćama, pa ste rekli da je riječ zapravo o 70 kuna mjesečno, pa ste rekli oni koji dobivaju prosječnu bruto plaću da će dobiti negdje 170, 180 kuna mjesečno, ali niste dalje nastavili. Trebali ste reći koliko će dobivati po ovoj vašoj projekciji oni koji imaju plaću od 13 tisuća Trebali ste da će on dobiti 1000 i nešto kuna mjesečno što znači da će dobiti 12, 13 tisuća kuna godišnje. Što znači da je, jasno da je posljedica ovoga zakona da će oni koji dobivaju najmanju sada plaću da će dobiti najmanje, a oni koji dobivaju najviše da će dobiti najviše. Tako je radio i Superhik u Alan Fordu, pročitajte Alan Forda pa ćete vidjeti što je radio Superhik, tako se danas vi ponašate. U isto vrijeme uništit ćete jedinice lokalne samouprave, pogotovo one najmanje. I točno je uzimate prihode, ne vaše, ne državne, nego uzimate prihode jedinica lokalne samouprave. I doista zašto niste npr. smanjili i relaksirali PDV? PDV građani plaćaju u svemu, u svim uslugama, u svim proizvodima koje kupe itd. dakle plaćaju taj PDV. Zašto niste smanjili PDV za 5, 6, 7%, zašto niste relaksirali taj dio? Koji je razlog? Dakle, isključivo tu je doista skrivena želja očito odmoći zapravo jedinicama lokalne samouprave i uništiti sustav koji danas postoji, a koji je razlog to možemo samo nagađati. repliku ministar Boris Lalovac. lokalne zajednice. Teza je tko od koga uzima. Je li lokalna zajednica zapravo od građana uzima taj dio novaca, ne uzimaju građani od lokalne zajednice njihove prihode. Lokalna zajednica, odnosno država, centralna država, porezna administracija ili na centralnoj državi uzima i od građana, znači uzimamo od građana, ne uzimao, i centralna država uzima od građana u vidu PDV-a, i lokalna zajednica uzima od građana. Znači tako da ko od koga uzima mislim da je to vrlo jasno i postavljeno zapravo da uvijek administracija zapravo uzima od građana. A što se tiče ovoga da ste rekli da je populistički potez, pa potrebno je poznavati izračune poreza i onda vidjeti da ovo što sam rekao da onaj koji ima te plaće, 94 kune, danas plaća 13 kuna, ne možete mu više ni pomoći jer zapravo on i ne plaća više tog dohotka. A recimo što ste rekli da on ima tisuću kuna povećanje plaće, on sada plaća 3 tisuće kuna plaća dohotke, vi plaćate, i mi ovdje svi plaćamo 3 do 4 tisuće kuna poreza na dohodak, samo će ga, znači jako puno plaćate i sada na vrlo niske plaće. O tome se govori. Znači potpuno ste okrenuli tezu, znači građani jako puno u tim plaćama, koje ne smatramo da su bogati, ne smatramo da su bogati sa 8 tisuća kuna neto, jako puno sada plaćaju dohotka, pogledajte isplatni listić i vidite da plaćate 4 tisuće kuna dohotka. I sada umjesto tih 4 tisuće kuna plaćat ćete 3 tisuće. Ne govorimo da smo i mi danas s ovim plaćama da smo tu bogati ljudi. Iznad prosjeka smo Hrvatske ali jako puno i na tu plaću, se jako puno tog dohotka uzima. One na nižim plaćama jednostavno više i ne možete …/Govornik isključen./… Branko Bačić replika. Zakona o porezu na dohodak praktično država prebacuje jedan dio tereta na jedinice lokalne samouprave, odnosno gradove, općine i županije. Dakle, sad se ovo prelama preko njihovih proračuna i država će doduše ovim zakonom omogućiti da se povećaju plaće zaposlenicima u Hrvatskoj, onima koji imaju male plaće malo, onima koji imaju veće plaće nešto više, ali pitanje s druge strane da li ustvari oni biti u konačnici …/Govornik se ne razumije./… jer kao što vam govore udruge gradova, općina i županija da će ova izmjena zakona s druge strane potaknuti povećanje komunalnih naknada, cijena vrtića itd. itd. Tako da je upitno da li ćemo sa ovom reformom omogućiti i podignuti standard građana, to je vrlo upitno. Da je Vlada htjela s jedne strane pomoći građanima u cijelosti i da ne dođe do povećanja usluga, ja sada postavljam pitanje zašto kompenzacijskim mjerama koje uvodite ovim zakonima koje ćemo dijelom raspraviti idući tjedan, niste u potpunosti iskompenzirali onih 2 milijarde kuna bez kojih će ovom izmjenom zakona ostati jedinice lokalne i područne samouprave? Opravdano je postaviti pitanje, ako ste već i omogućili da se udio zajedničkih poreza od 3% sada poveća jedinicama lokalne samouprave, zašto onda novi porez koji ovim zakonom uvodimo, a to je porez na, odnosno kamate na štednju, nismo prepustili jedinicama lokalne samouprave do onog iznosa da te 2 milijarde kuna koje, bez kojih će ostati jedinice lokalne samouprave sada preusmjerimo tim istim jedinicama lokane samouprave. Dakle, da je Vlada htjela pomoći građanima, onda je onaj iznos od 2 milijarde koje sada uzima jedinicama lokalne samouprave izmjenama zakona trebala njima kompenzirati i na taj način vjerojatno mi bi došli do povećanja… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Evo, malo ponovo brojki pa da o tome razgovaramo. Znači, na čijim leđima se zapravo sada prelama, da li se prelama ova kriza na leđima građana i da li se ova kriza prelama i na leđima jedinice lokalne samouprave. 2007. godine ukupan broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, znači početak krize, 35 2013. godine pada BDP 15%, gubimo preko 150 tisuća radnih mjesta, gubimo preko 100 milijardi kuna prihoda u gospodarstvu, gubimo konkurentnost, gubimo da ne možemo zaposliti građevinske, 311 zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, na današnji dan 42 tisuće 392 zaposlena. Rashodi za zaposlene u istim tim tijelima koje su bile u doba šestogodišnje krize, pad gospodarskih aktivnosti radnika koji ne mogu naći svoje radno mjesto, koji su na burzi, plaća se povećavaju sa milijardu i 600, na 2 milijarde i 100. Rashodi za zaposlene u onima koji rade, koji ste vi danas rekli da će povećavati cijene su sa 2,1 milijardu došli na 2,6 milijardi kuna. Neka objasne građanima RH zbog čega će

će se zapravo prevaliti. Znači sada postavljam pitanje, tko je u ovoj krizi? Na čijim se leđima zapravo ova šestogodišnja kriza prelama? Da li na ovim brojkama koje sam vam danas iznio, znači jedinicama lokalne samouprave koji su u prvih 6 mjeseci bili u plusu milijardu kuna milijardu kuna i dobro je da su u plusu, ali kada pokušavamo reći da treba jedan dio dohotka ostaviti građanima jer su građani izgubili preko 150 tisuća radnih mjesta i teško se zapošljavaju, a onda ne možemo naći konsenzus nego pitam na čijim leđima se zapravo ova kriza prelama? Najviše, nažalost, na leđima hrvatskih građana. Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, ne slažem se. Ja sam također htio govoriti o tome, vaši podaci su netočni. Prije svega bih volio da iznesete podatke koliko ste ljudi zaposlili prije 3 godine, koliko je bilo zaposleno u državnoj upravi, a koliko ih ima danas? To bi bilo pošteno da pred građanima govorite. Dolazim iz Požeško-slavonske županije, iz jedinice lokalne samouprave, ali ne samo iz svoje jedinice lokalne samouprave, nego sviju jedinica lokalne samouprave pa i regionalne koje pripadaju Požeško-slavonskoj županiji, odgovorno tvrdim da nema niti jednog zaposlenog više u odnosu u proteklih 7 godina. Ja bih volio da vi iznesete podatke i kažete koje su to jedinice lokalne samouprave koje su značajno povećale broj zaposlenih. upravo, a naravno kao što kolege evo i repliciraju, novi poslovi koji su dobiveni u jedinicama lokalne samouprave tražili su i povećanje broja zaposlenih. A vi na državnoj razini apsolutno nemate razloga za povećanjem, a značajno ste povećali broj zaposlenih. I nove 2 milijarde kuna koje ćete nam uzeti, to je samo još jedan dokaz da vi na državnoj razini isključivo razmišljate kako svoj teret rasporediti na jedinice lokalne samouprave koje će jednostavno nestati. Moje jedinice lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji ovakvim poreznim rasterećenjima državnog proračuna na leđa lokalne samouprave u vrlo kratkom vremenskom periodu će nestati. Reći ću vam samo grad Požega će ostati bez 4 milijuna kuna u 2015. godini, a moj grad Pleternica koji zapošljava 8 ljudi ostat će bez 500 tisuća kuna, a svake godine investiraju 50 milijuna kuna, ali iz fondova EU, ne ne kreditima i ne novim zaduženjima gospodine ministre. Nije vam ispravna matematika u vašem ministarstvu. Preispitajte najprije sebe i državnu službu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Da, neću odgovarati na takav način o ispravnosti, ali samo ja pitam čiji građani će dobiti ta povećanja dohotka? Pa građani na vašem području. Znači, građani Pleternice, građani Požege, oni će dobiti veći dohodak. Ono će dobiti veći dohodak. Znači govorimo o tome da će građani koji se nalaze na tim područjima da će dobiti veći dohodak. Ukoliko ste vi protiv toga da vaši građani dobiju na tom području, onda slobodno recite, da, mi smo protiv da naši građani na tom području dobiju veći dohodak. Nikakav problem. Govorimo da je svaki puta govoreno koliko treba administraciji novaca. Cijelo vrijeme se to govori, koliko je potrebno novaca administraciji i onda smo definirali koliko treba od građana uzeti. Uvijek je tako jer uvijek administraciji novaca treba. Uvijek treba, za ovakav projekt, za onakav projekt, za ovo, za ono. Mi cijelo vrijeme pokušavamo reći da te novce koji sada se jednim dijelom gube, koji će se jednim dijelom prenamijeniti drugim izvorima prihoda, da se druge novce može naći i u EU fondovima i ove ljude koji ste rekli da se zapošljavaju na EU fondovima, ja postavljam pitanje odakle da se oni financiraju iz poreza RH? Ako se Ako se mogu financirati iz EU fondova. Zašto ljudi koji se nalaze, rekli ste da ste dobili nove poslove u EU fondovima, zašto se financiraju iz poreza? Zašto ih financiraju iz dohotka građana, a ne iz EU projekata jer tamo postoje ta sredstva, zato što treba znati uzeti te novce. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa gospodine ministre bilo bi dobro kada bi vi znali kako je uređeno vladinom odlukom da se jedinice lokalne samouprave i njihovi zaposlenici mogu financirati samo 20% od prihoda da ne može biti više zaposlenih nego što je to prihod jedinice lokalne samouprave. To je uredbom vlade regulirano i sve jedinice lokalne samouprave su se uokvirile u tu uredbu Vlade. Vašim smanjenjem tj. još jednom ovom mjerom koja je zapravo promašena mjera već na početku kao je vidljivo kada svi gradovi, općine, zajednice tih gradova, općina i županija kažu vam otvoreno da to ne valja, vi silite kao i ono smanjenje za zdravstveno osiguranje od 2% koje nije polučilo nikakve rezultate. Tako i ova mjera nikome neće pomoći, a svima će naštetiti i školama, i zdravstvenim ustanovama, i vrtićima i neće biti dovoljno novaca ni sada ih nema dovoljno, a kamoli ovim mjerama još će gora situacija nastati. kada se smanji 2 milijuna kuna u Virovitičko-podravskoj županiji u gradu Virovitici 3 milijuna kuna pa naravno da neće biti moguće isfinancirati ako se želi ispoštovati odluke Vlade više ni zaposlenost, morat će se smanjiti još zaposlenih iako ih je već smanjeno i i stavljeno u okvire koje je uredba Vlade rekla. Znači morate znati da je sve uređeno i da do 20% od prihoda može biti trošeno na plaće u jedinice lokalne samouprave to ste propustili reći u ovom Visokom domu i ovim građanima. Napravit ćete još veću sirotinju u jedinice lokalne samouprave nego što je sada. neće biti za financiranje vrtića, neće biti za financiranje škola koja je dijelom županija kao osnivač financiraju neće biti novih instrumenata i aparata u bolnicama. Odgovor na repliku ministar Boris Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Da, uvijek se na taj način komunicira kada se pokušava napraviti određeno porezno rasterećenje za hrvatske građane. Uvijek nedostaje novaca i za škole i za vrtiće upravo se na taj način demagoški pokušava otvoriti i senzibilizirati javnost. Ja samo vrlo jednostavno nećete podržati taj zakon i vrlo jasno treba reći građanima RH da ne želite da ne želite podržati mjeru Vlade i na taj način da se pokuša pomoći građanima RH i to je vaše legitimno pravo i to činite. Ja samo cijelo vrijeme govorim o novim brojkama, građani znaju u jedinice lokalne samouprave do 30% veća od prosjeka, vrlo jasno ću vam sve detaljno dostaviti. Ukoliko ne vjerujete u brojke Ministarstva financija tu vam nažalost ne mogu pomoći, ali one brojke koje dostavljaju jedinice lokalne samouprave u Ministarstvo financija mi ćemo ih samo proslijediti po svakoj županiji po svakoj općini kolike su plaće koliko je porastao broj zaposlenih koliki su materijalni troškovi koliko je cjelokupna košta aparat i da građani znaju odakle to financiraju. Mislim da o tome trebamo razgovarati da se ne trebamo međusobno ljutiti i vrijeđati ali da moramo nalaziti razloge jel cjelokupni sustav financiranja lokalne samouprave je krivo da se financira iz dohotka. Lokalna uprava se treba financirati iz imovinskih poreza to je osnovni postulat, ali imovinski porezi trebaju biti financirani iz lokalne uprave, a da centralna vlast ne može utjecati na konkurentnost zato što u ovome dijelu od imovinskih poreza se treba financirati i tako je u razvijenim zemljama od imovinskih poreza se financira lokalna vlast. Hvala. Ma nemojte se na takav način odnositi prema ministru. A vi imate pojma jel? Željko Šemper, replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani ministre, govorili ste o godišnjoj poreznoj prijavi, a i o prijedlogu zakona se govori o hrvatskim i inozemnim mirovinama. Ja sam ovih dana dobio pismo od jedne gospođe iz Zagreba umirovljenice koja ima hrvatsku mirovinu od 1.070 kuna i HZMO svakog mjeseca obustavlja porez i prirez u iznosu od 151 kune. Ona uz hrvatsku mirovinu ima i 1.650 kuna iz Slovenije i 300 kuna iz Engleske, sveukupna mirovina iznosi 3.020kuna i ona mora svaki mjesec i obustavlja se jedan dio znači porez i prirez. Na kraju godine mora ispostaviti godišnji prijevod da povrati tih 1.819 kuna. Postoji obrazac JOPPD u kojem su svi primici i mislim da bi od 2015.trebali urediti veza Porezna uprava-Mirovinski zavod da se ne bi događale ove stvari. sada je osobni odbitak 3.400 sada ga dižemo na 3.800, gospođa ima 3.020 kuna i nema nikakvog smisla da joj se svaki mjesec obustavlja iznos poreza. Hvala. repliku, ministar Boris Lalovac. To je također jedna od novina da se Porezna uprava za 2015.godinu ne samo za jedan dio umirovljenika nego za sve građane Hrvatske raditi svoju poreznu prijavu i neće biti više toliko redova pred Poreznom uprave prilikom prijave svoga dohotka. I to je iskorak koji moramo i informatizirani Poreznu upravu i ja se nadam da će već od sljedeće godine, da će se ova administracija koju ste spomenuli koja vjerujem jako ide na živce hrvatskim građanima da će od sljedeće godine biti puno jednostavnije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Gospodine ministre rekli ste ove izmjene će pozitivno utjecati na dohodak građana i vjerojatno će utjecati na potrošnju, a time i na prihod od PDV-a, naravno misleći na prihod od državnog proračuna. To vjerojatno govori da ni vi niste sigurni. Naravno ne smijete provlačiti tezu da smo mi protiv toga da građani imaju više sredstava od dohotka i to vam ne smije biti definitivno alibi kao što ste sada pokušali govoriti. Pretpostavljam da ste na temelju pravih analiza, provjera i studija išli u izmjene i dopune ovoga zakona, ja želim vjerovati u to. Ovim izmjenama će vam ukupni pad prihoda jedinice lokalne samouprave iznositi opet kažu između 1,9 milijardi do 2,1 milijarde kuna. Kako ćete to nadomjestiti? Ovdje se kaže da će biti kompenzacijske mjere koje će predložiti Vlada i one će iznositi ukupno 395 milijuna kuna, ukupno, što znači da bi po tome nedostajalo još nekih 1,7 milijardi kuna. da se jedinice lokalne samouprave u svom djelokrugu i to ne smijete nikad smetnuti s uma, po načelu supsidijarnosti, ja kad bih vas sada pitao o poslovima vezano za moju jedinice lokalne samouprave vi to ne biste znali nabrojiti što je i normalno, ali ja to znam i s tim živim. Od prijevoza, od vrtića, od socijalnih davanja, ogrjeva, vatrogastva, kako ćemo rješavati vatrogastvo, pogotovo u ljetnim mjesecima, a novim uvođenjima smo zapravo dobili probleme vezane za građevinske inspektore, zatim za prometne redare, poljoprivredne inspektore, dio poslova Sanitarne inspekcije. I samom legalizacijom Splitsko-dalmatinska županija je dobila negdje 70 ljudi koje je morala preuzeti iz Ureda državne uprave.

isto kao što svakodnevno hrvatski građani koji izgube posao pokušavaju zapravo nekako držati glavu iznad vode, isto kao što to radi centralna država jer je kriza koja je 6-godišnja, koja je jako utjecala na poslovanje i prihode centralnog proračuna. Rekao sam vam da su prihodi jedinica lokalne samouprave od 2010. do 2013. godine narasli za 1 milijardu kuna, za 1 milijardu kuna, znači to su prihodi koji su zapravo jedinice predale Ministarstvu financija i u ovome kontekstu postavlja se pitanje dugoročnosti, jer ukoliko nemamo broj zaposlenih, ovo je puno šira slika nego samo koliko će netko danas izgubiti ili netko dobiti. Postavlja se pitanje hoćemo li za 3 ili 4 godine ukoliko ne budemo imali više ni milijun i 200 tisuća zaposlenih nego ne daj Bože imamo manji broj, kako ćemo se onda financirati. Kako ćemo financirati zdravstveni doprinos, kako ćemo financirati mirovinski gdje nam svake godine fali 18 milijardi kuna? Kako ćemo financirati zdravstveni koji nam fali svake godine 2 do 3 milijarde kuna? Sad se postavlja pitanje hoćemo li dugoročno, kad postavljamo dugoročno nama fali broj zaposlenih u Hrvatskoj, nama fali broj zaposlenih i to je jedino ključno pitanje. I ukoliko počnemo dizati zaposlenost svi će dobiti i lokalna zajednica će vratiti svoje prihode, centralna država će vratiti kroz kroz zdravstveni doprinos i sve ovo što Vlada radi pokušava zapravo pomoći i gospodarstvu i građanima jer mi moramo početi govoriti kako vraćati broj zaposlenih. Vjerujte mi, i ovo što lokalna zajednica ako danas misli da će izgubiti taj dio prihoda, pitanje je hoće li imati za dvije godine jer ne znamo hoće li za dvije godine raditi milijun i 250 tisuća zaposlenih, ne znamo, jer je duboka kriza i teško izlazimo sa brojem zaposlenih. O tome govorimo, ne govorimo samo o rastu BDP-a, da li je on 0,1, 1, nama fali broj zaposlenih u Hrvatskoj i onda se postavlja dugoročnost, održivost održivost i javnih financija i lokalnih ukoliko nemamo broj zaposlenih. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Linića, Vukšića i Hodžića kolega Slavko Linić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Ministre, kolegice i kolege. Naš klub će podržat predloženi zakon, ali moramo reći da sa ovim konstatacijama i rješenjima nismo baš suglasni. Pa da odmah počnemo sa pravednošću u rasterećenju poreznom građana. Ocjenjujemo da je premalo dano onim građanima koji imaju prosječne plaće do 5500 koliko su plaće u Hrvatskoj prosječne. Prema tome, ako se išlo na rasterećenje i želilo pomoći građanima onda su rješenja u ovom zakonu mogla biti daleko više na većini radnika koji primaju ispod 5500. Onda bi to mogli nazvati i socijalno osjetljivo i pravednije. A s druge strane, smatramo da je manje trebalo rasteretiti porezno one koji imaju iznad prosjeka jer nažalost u Hrvatskoj su socijalne razlike prevelike. I tu je vrlo jasno želimo navesti, neovisno dal se radi o 100, hiljadu ili 10 hiljada poreskih obveznika, onaj tko prima 13200 u Republici Hrvatskoj u odnosu na prosječnu 5500 je 2,5 puta više prima solidnu plaću a to samo znači da smo glavninu kad gledamo osobno dali tim ljudima. Tko ima 13200, pa većinom menadžeri, ravnatelji, rukovodna mjesta, radnici ni blizu. Prema tome, ocjenjujemo da je socijalno neosjetljiva preraspodjela u korist onih koji dobivaju više, ne koji žive bolje, dobivaju više i da ova preraspodjela sa ovakvim ja bih rekao rješenjima o porezu nije socijalno pravedna i da je to trebalo biti drukčije, da je više trebalo dati onima koji primaju do prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Idemo dalje. onda pokušavamo reći da je to, ako slijedim brojke 2 milijarde iz rada i oko 140 milijuna iz mirovina, znači skoro 2 milijarde 200 manje jedinicama lokalne samouprave, samo po osnovu ove mjere. Ja moram reći da je ispod dostojanstva poruka iz Vlade. Imate puno zaposlenih, imate velike plaće i to je kazna. Pa ljudi kroz ovaj zakon, kroz ova porezna rasterećenja se ne kažnjava jedinice lokalne samouprave. Postoji Zakon o lokalnoj samoupravi, gdje ako treba još više smanjimo dio koji se može trošiti na plaće i tražimo da se više da za namjenska trošenja jer znamo da je socijalna slika građana teška, da sve više socijala treba ići na jedinice lokalne samouprave, da će sve više trebati financirati vrtiće, a neću govoriti o materijalnom stanju školstva. Tragično je, zgrade koje ne mogu više udovoljiti standardima, a da ne govorimo o svim onim potrebama učila koja su također posao jedinica lokalne i regionalne samouprave. Prema tome, govoriti i bijesno se obraćati jedinicama lokalne samouprave da su neodgovorne, imaju zapošljavanje, imaju visoke plaće kad se to zakonima da regulirati. Ali podsjetio bih ministar financija još za moje doba išli smo analizirati kako se provodi Zakon o financijskom poslovanju, dakle tko su najveći dužnici, tko najlošije plaća gospodarstvenike za bilo kakve zahvate u školi, u kulturnim objektima, sportskim objektima. Najveći neplatiše su gradovi i općine. Ogromnu nelikvidnost koju smo morali riješiti je Zakon o financijskom poslovanju rješava plaćanjem je utvrdio da tamo imamo najveće neplaćanje. Da li znamo što to znači? Da ti isti privrednici neće moći redovito naplaćivati svoja potraživanja, neće moći. Prema tome, sa ovim mjerama gdje sav teret rasterećenja ili najveći dio tereta prebacujemo na jedinice lokalne samouprave imat ćemo povećanu nelikvidnost koja će direktno imati utjecaja na gospodarstvenike. utjecaja na gospodarstvenike. Je, ali znate što? Zamislite kad netko veli smanjite plaće. Ova Vlada je rekla 4, 8 i 10 će 1.4. smanjiti. Još nije. Još nije. Da li vi znate što znači smanjiti plaće sa kolektivnim pregovorima, sa pregovorima sa sindikatima? Cijelu iduću godinu neće. Tko će osjetit deficite? Tko? Privrednici? Neće im se ništa plaćati, bit će vrlo rizično raditi sa jedinicama lokalne samouprave. Pa da li mi zakonima proizvodimo nered u gospodarstvu, probleme u gospodarstvu ili trebamo jednostavno stvarati stvarati sasvim povoljnije uvjete za poslovanje. Trebamo se boriti za tu likvidnost. Ovaj prijedlog, gdje teret ovoga se prenosi na jedinice lokalne samouprave nije dobro rješenje. I dapače, I dapače, moglo se daleko lakše riješiti. Prema tome, ministar za lokalnu samoupravu je mogao sa zakonima ići na to da traži veće discipliniranje ako postoji ja bih rekao neprihvatljiva ponašanja, ali isto tako sve jedinice lokalne samouprave nisu iste. Postoje one koje korektno, ozbiljno rade i one koje eventualno treba sankcionirati. Pa zato imamo revizije koje točno pokazuju kako se ponašamo u tom dijelu. Točno pokazuju i zato za nas prihvatljivo je rasterećenje pa makar i ovako loše, jer velimo da je po nama socijalno neosjetljivo i da nije pravilno. Ali i to Ali i to je bolje, ali ne na teret jedinica lokalne samouprave. Toliko kad govorimo o ovom dijelu vezano za rasterećenje. Prihvaćamo uvođenje poreza na prihode od kamata. Osobno u klubu smatramo da ako već imate olakšice na prihod od rada, neoporezivo je mjesečno 2600 kuna, onda smo smatrali da bi bilo dobro da i prihode od kamata u jednom dijelu ne oporezujemo. Tako da nama se ne sviđa prijedlog da svaku kamatu oporezujemo koja je prihod od štednje van štednje po viđenju. Znači, mogli smo jedan dio toga rasteretiti kao što imamo i neoporezivi prihod od plaća. A onda se vraćamo i na dividende, jer tamo smo dali 12000 godišnje pravo da, sad se ukida da budu jednaki sa porezima od prihoda na kamatu. Prema tome, mi smatramo ako već govorimo da ćemo jako paziti na korektnost odnosa u prihodima građana, ako znači je rad u jednom dijelu neoporeziv onda i prihod od kapitala može biti neoporeziv neovisno jesu li dividende, jesu li porez na štednju. Mi smatramo da je to daleko kvalitetnije rješenje i da je tu daleko pravednije rješenje jer onda stavljamo te građane u u podjednaki odnos. Hajmo dalje. Ovdje vidimo da smo napokon došli do toga da mnogi ostvaruju dodatni ili drugi dohodak od imovine. I dapače, razlika u vrijednosti na imovinu će se sada oporezivati. Po kojoj stopi? Od 40%. E onda ja sad pitam opet jednu pravednost. Znate, drugi dohodak je tema koju smo i u ovom Saboru imali raspravu. Drugi dohodak liječnika i profesora oporezuje se po koliko? Po 25%. Sada dižete osnovicu na 13200 kad ide 40%. E sad zamislite, ako imate komad zemlje pa vam vrijednost u prometu poskupi platit ćete 40%. Ali drugi dohodak nekih kategorija građana je neoporeziv, je neoporeziv, pa vam tu se provlače i oni koji dodatno zarađuju u korporacijama enormne iznose. Jel' to pravedno? Pa nije pravedno. Što vam to pokazuje? Brinemo o bogatima, bogatima, onima koji više dobivaju. Ne bih ja rekao da oni žive preluksuzno, to su samo iznimno neki, ali mi u ovoj teškoj socijalnoj situaciji opet nismo pravedni. Ja sad ponovno pitam zašto drugi dohodak kad ga obuhvaćate na imovini? Dozvoljavate da netko ima drugi dohodak po 25%. tome, ja sam očekivao kad već otvarate temu drugog dohotka zašto niste opet otvorili i kod tih? Jer trebali ste jednostavno vrlo jasno reći nema, sad ste podigli porezne razrede, utvrdili ste da je najveći porezni razred 13200 kad ide 40% zašto ne ukidate sada odredbu da je jednostavno drugi dohodak oporezivan sa nižom stopom. Prema tome, ovdje možemo vidjeti da ova promjena poreznog opterećenja je dobrodošla ali ono što mi utvrđujemo nije pravedna, nije dovoljno socijalna iz jednostavnog razloga jer još uvijek će određene kategorije građana plaćati manje poreze, još uvijek će oni koji daleko više primaju dobiti veće olakšice a oni koji žive na rubu siromaštva jednostavno sa 150, 170 kuna ne mogu riješiti svoje socijalne probleme. Još je jedna stvar za koju, budimo realni, ćemo se sretati u primjeni 2015. godine. Dobar dio gospodarstvenika sa svojim radnicima zaključilo je ugovor o radu u neto iznosu. Znajte radnicima porast plaća neće biti, u gospodarstvu. Plaće će porasti onima koji su zaposleni u državnim, lokalnim i regionalnim samoupravama i u javnom sektoru. i u javnom sektoru. Prema tome, opet onaj tko stvara novostvorenu vrijednost neće to dobiti. Ajde, možemo reći bit će možda određena olakšica tom istom gospodarstvu jer će plaćati manje doprinose i efekt će biti za rezultat poslovanja u samoj tvrtci. Ono što također želim reći slažemo se da je kvalitetno rješenje da se napokon oporezuju i prihodi od otpada. Jer je evidentno da mnogi građani itekoliko zarađuju a da nismo kvalitetno imali riješeno oporezivanje prihoda od otpada. Pa ja smatram da je na neki način predloženo rješenje zaista prihvatljivo. I na kraju mislim da kod onoga što su to posljedice koje proizlaze iz ovog zakona mislim da je obavezno trebalo navesti da je sav teret prebačen na jedinice lokalne samouprave, da jedinice lokalne samouprave teret u 2015. neće moći iznijeti pa će taj teret značiti jačanje nelikvidnosti, jačanje financijske nediscipline, da će taj teret značiti i ogromne probleme u realizaciji njihovih društvenih obveza. Uz sve ove nedostatke mi ćemo ga podržati. Nismo se čak niti odlučili na amandmane jer je to u biti onda potpuno novi zakon. Jer ako govorimo o amandmanima u ovom dijelu zakona mi smatramo da bi trebalo drukčije preraspodijeliti to porezno rasterećenje i ići prema siromašnima. A ostalo probleme lokalne samouprave rješavat ćemo u drugim zakonima koji su na dnevnom redu pred nama. Toliko. Franjo Lucić, replika. unutar HDZ-a se zalažemo za socijalnu pravednost i nitko u nijednom trenutku nije rekao da rasterećenjem ne treba pomoći onima koji su najugroženiji. ste vi u svojoj raspravi govorili i ono što ministar ne želi priznati je upravo rasterećenje na leđa lokalne samouprave. Pa gospodine ministre rekao sam vam morate kao država krenuti od sebe, od svojih rasterećenja a to je i govorio i gospodin Linić i stoga sam siguran da je uvreda kada govorite, a bilo je danas riječi i o tome je govorio i gospodin Linić da se prebacio teret na lokalnu samoupravu i da se okrivljuje lokalna samouprava. Pa da li smo mi krivi u Požeško-slavonskoj županiji što naš udio dohotka u našem proračunu sudjeluje od 8% do 17 ili 18%? Jel smo mi zato kažnjeni što se uklapamo u ono što država propisuje? Pa gdje je to povećani ukupni prihodi za milijardu kuna, ja bih volio doista vidjeti koje su to jedinice lokalne samouprave koje tako imaju povećane prihode. Što to znači? To znači da gospodarstvo u lokalnim sredinama cvjeta, da broj nezaposlenih je sve manji, a mi u konačnici imamo suprotno, broj nezaposlenih je sve veći, ukupni prihodi jedinica lokalnih uprava se smanjuju i onda se postavlja pitanje kako ćemo opstati, na koji način ćemo opstati. I naravno da nam se trpa u usta povećanje komunalnih djelatnosti. Pa ja bih volio vidjeti kada će upravo državni proračun krenuti od sebe i rasteretiti sebe, a ne jedinice lokalne samouprave. Najlakše je prebaciti odgovornost na druge i krivit nas sutra da nismo sposobni voditi jedinicu lokalne samouprave. Zahvaljujem potpredsjednice. Ponavljam da govoriti i obrazlagati mjeru kojom rasterećenje ide na teret jedinica lokalne samouprave nije nimalo prihvatljivo. I takva obrazloženja su neprihvatljiva. Ako govorimo o poreznim povećanjima u jedinicama lokalne samouprave, da, porez na potrošnju. Zašto? Pa zato što smo uveli u funkciju fiskalizacije ručana pa je onda jednostavno rastao promet i porezi su s tog osnova rasli. Nisu rasli sa ni osnova jednog ni drugog poreza. Govoriti o rastu plaća, pa da prebacili smo i građevinske dozvole, i ja bih rekao prebacili smo vatrogasne jedinice, prema tome to su neusporedive veličine, masu tih poslova je prešlo na jedinice lokalne samouprave. I to je razlog zašto je i rastao broj zaposlenih. Ponavljam, ako čitamo revizijska izvješća vidjet ćemo koje su to jedinice koje se ne ponašaju kako treba. Al to nije posao poreznih zakona, to je posao Zakona o lokalnoj lokalnoj samoupravi gdje se zna tko je nadležan i kako je trebao rješavati taj problem. Prema tome, ja sad govorim obrazloženje, zašto, u ovom zakonu mi odnose između države i lokalne samouprave ne rješavamo, i doći će i taj zakon, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. I u tom dijelu se treba dobro, dobro u raspravi postaviti da ovu nepravdu gdje ovaj teret se želi prebaciti na jedinice lokalne samouprave ne dozvolimo. Prema tome, ovdje nemojmo prihvaćati ovako štura i ja bih rekao netočna obrazloženja. I tada vidimo da je ipak okosnica problema ovog zakona socijalna nepravda prema građanima. Uvaženi kolega Liniću, govorili ste na samom početku svoje rasprave o ključu pravednosti. Zapravo ključ pravednosti jest o preraspodjeli bogatstva o čemu govori u Kapitalu 21. stoljeća i Piketty koji je danas jedan od zvijezda. Zapravo u Hrvatskoj se može govoriti o preraspodjeli siromaštva. Jer vi ste i govorili o tome da najveći dio građana dobiva ovim promjenama zakona najmanje. Međutim, govorili ste i o jedinicama lokalne samouprave koje dobivaju sve veći teret na svoja leđa, a uskraćuje im se sve više novca. Problem jest u tome što se to rješava drugim zakonima kao što ste naglasili. Prije 3 godine trebalo je krenuti u reformu lokalne samouprave koju ova Vlada ne bi završila nego bi završila vjerojatno iduća Vlada pa bismo danas nakon 3 godine mogli reći na pravom smo putu jedinicama lokalne samouprave će se pomoći reformama i drugim zakonima, međutim nismo napravili ništa, vlada jedan kaos i sad je pitanje kako će jedinice lokalne samouprave kojih je previše jer država koja ima 4,5 milijuna stanovnika ne može, građani ne država, građani ne mogu hraniti 555 jedinica lokalne samouprave, ne mogu. I najveći populizam je kad jedna i druga vodeća stranka kaže nećemo smanjivati to nije problem Hrvatske države, kao što nije problem hrvatske države velika državna uprava. Ništa nije problem a novaca nema,

Ako je Vlada zaista htjela biti socijalno osjetljiva i pomoć građanima zašto je samo pomicala 13, onu osnovicu za oporezivanje na 13 200? Zašto nije smanjila stopu od 25 na 20 pa je manje mogla dignuti onu osnovicu za oporezivanje? Zašto nije onu početnu nije smanjila od 12%? Pa sad je ministar čitao, najveće su ne gledajući ove ekstremne 9, 12. Pa onda budimo iskreni, ona naša srednja od 25 je prevelika, a kad nju dirate onda je pitanje da li je to 2 milijarde, 3, 4, 5 milijardi prihoda, ne znamo jer je tamo okosnica …/Govornik se ne razumije./… da li me razumijete? Tamo je najviše zaposlenih i skinut od 20 a 25 a ne dirati osnovicu i toliko visoko dignut. Znači što je ova Vlada pokazala, ne nama su samo velike plaće bitne. A da smo išli smanjiti od 25 na 20 zahvatili bi najveći dio građana Hrvatske. Tada bi mogli reći da to je socijalno osjetljiva Vlada, jel tada bi se koncentrirali upravo na sve one zaposlene koji rade i primaju prosjek u republičkom oko 5 500 kuna. Znači rješenja su bila vrlo jednostavna, predložiti amandman bilo bi neozbiljno, neozbiljno. Ali to je najjednostavniji amandman koji smo mogli predložiti. Ali to je bio posao Vlade. **Zgrebec, Dragica Uvaženi kolega Linić, u cijelosti se slažem s vama, potpuno je krivo davati onom koji ima puno više, a onom koji ima malo nešto minimalno. Ali me začudila u jedinicama lokalne samouprave, povećanju broja zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava. Pa izgleda da on ne znam na koji način povećavaju taj broj zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava. Veći dio u tom periodu o kojem je ministar govorio građeni su novi dječji vrtići, građene su gradske knjižnice, svi zaposlenici u tim ustanovama u vlasništvu jedinca lokalne samouprave zbrajaju se u broj zaposlenih na vatrogasce, vi ste ih spomenuli. Govorite o 2 milijarde i 200 tisuća manje jedinicama lokalne samouprave i opet se vraćam na ono što govorilo se čitavo vrijeme, povećati ovlasti jedinicama lokalne samouprave ali i prihode. U ovom slučaju prihodi se smanjuju, ovlasti se povećavaju, a dolazimo u ono što revizija većini jedinica lokalne samouprave stavlja na teret kao uvjetno mišljenje, nenamjensko trošenje sredstava. Dakle, jedinice lokalne samouprave namjenska sredstva koja su namijenjena za izgradnju, za razvoj, održavanje komunalne infrastrukture, ono što im je bit postojanja troše kamo, troše u predškolski odgoj koji je ova Vlada donijela zakon, a ministarstvo sufinancira dijete u tom predškolskom odgoju sa 20 kuna. Dijete u tom vrtiću jedinica lokalne samouprave košta između 1800 i 2000 kuna. Odakle ta sredstva ako ne od onih prihoda kojih nema? Govorio je da bi osnovni prihodi jedinica lokalne samouprave trebao biti iz poreza na imovinu. Koju? Govorili smo o tome da će se donijeti taj zakon, da se ispravi ova nepravda, da se nas u jedinicama lokalne samouprave rastereti te opaske državne revizije uvjetnog mišljenja, nenamjenskog trošenja sredstava. Država sa ovim zakonima tjera jedinice lokalne samouprave da upravo to rade, da smanje investicije, da nenamjenski troše sredstva, a da ne govorimo o netočnoj argumentaciji vezano za povećanje broja zaposlenih. Da, 2015. neće više biti nenamjenski jer Vlada prijedlog o oporezivanju nekretnina koji je već 2 godine gotovo u Ministarstvu financija nije htjela dati jer je tako odlučio predsjednik Vlade, Zoran Milanović. Nije htio dati. Pa ako se ne varam, na dnevnom redu imamo Zakon o komunalnim djelatnostima gdje će se reći da možete trošiti milom i kapom. Prema tome, temeljni zakon koji govori o namjeni sredstava sada veli možete trošiti kako god hoćete pa barem nećete imati više revizijskih nalaza. Ali upravo to, revizijski nalazi koji pokazuju da se nadgradnja ne može financirati iz preraspodjele zajedničkih poreskih prihoda, a to je u glavnini porez na dohodak. To svaka revizija potvrđuje. Svaka. I nema jedinice koja ne troši nenamjenska sredstva upravo za funkcioniranje ulaganja i održavanja, ja bih rekao, nadgradnje, obrazovanja, nešto zdravlja, kulture, sporta, nema. I to su točni podaci, to se iz revizijskih izvješća vidi i zato smanjivati prihode koji namjenski trebaju biti za to je opet udar na standard građana. A u isto vrijeme ajmo provjeriti kakvo je materijalno stanje tih djelatnosti u jedinicama lokalne samouprave i onda ćemo vidjeti da je vrlo teško i da se ga jednostavno treba riješiti, ali ne bez prihoda. Zato ja se slažem s vama, svako obrazloženje koji govori samo o plaćama, broju zaposlenih, a ne ulazeći dubinski u analizu jedinica lokalne samouprave jer to mora biti okosnica za našu raspravu, a mi je nemamo. ju znamo iz vlastitih iskustva, iz poznavanja stanja u jedinicama lokalne samouprave. Zato ja smatram da su takva obrazloženja paušalna i neozbiljna i nažalost pred nas u Sabor dolaze takva obrazloženja koja su zaista ne prihvatljiva. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi gospodine Linić, začudilo me kad ste na kraju svoje rasprave rekli da ćete podržati ovaj zakon, a prethodno ste rekli da je vrlo nepravedan. Javio sam se zbog toga što ste spominjali onih 150 i 170 kuna koliko će građani, zaposleni građani više dobivati. Ma neće, najveći dio od njih će dobiti od negdje 30, 40 kuna. Nije ministar maloprije rekao točan postotak i broj onih koji su u toj kategoriji, rekao je samo brojeve onih koji imaju preko 15 ili 20 tisuća neto plaću. Ali ovaj najveći dio će dobiti 30, 40 kuna. I tu je problem. Zato je taj zakon nepravedan, istovremeno će imati situaciju kad ste govorili o lokalnoj samoupravi, a znam da ju dobro poznajete da će se dogoditi da će dobiti čovjek 40, 50 kuna veću plaću, a onda će mu vrtić poskupiti za 100 pa pa će u konačnici biti 50 kuna u minusu, ali ne zato što lokalna samouprava hoće da vrtić poskupi nego zato što vrtići već i sada traže da se poveća cijena ili subvencije ili će morati više naplaćivati od roditelja, bez izmjena ovog zakona i sada je to u tijeku. Sada se utvrđuju ekonomske cijene. A ja bih vama postavio drugo pitanje, kad govorite o pravednosti zakona. Da li ste ikada kao ministar, dojučerašnji, financija probali izračunati efekte smanjenja PDV-a na hranu na 10%, pa koliko bi tu bilo pravednosti, koliko bi tu bilo ušteda, koliko bi tu bilo socijalne pravde i u konačnici, vjerojatno nitko ne bi gubio, ni državni proračuna, a posebno ne lokalni proračun. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Slavko Linić, odgovor na repliku. **Linić, Slavko glavnina od ovih 2 milijarde i 200 je ipak ono što ide svima onima koji će upasti u neoporezive razrede od 2600 jer je to povećanje za 400 kuna neoporezivih. Nažalost tamo imamo većinu zaposlenih u industriji i isto tako to je dizanje neoporezivog dijela mirovina od 3400 na 3800. To je ta glavnina, To je ta glavnina, zašto? Jer je to masa, to je masa, milijun i 300 zaposlenih, masovanje u ovog dijelu i milijun 300 tisuća, skoro, umirovljenika također vam je u ovom dijelu. Prema tome, oni će ipak osjetiti 150 kuna, 150 kuna. I zato treba podržati taj zakon. Ali se ne slažem da to treba pasti na teret jedinica lokalne samouprave što je drugi zakon o kojem ćemo itekako raspravljati. Kad govorite o PDV-u i hrani, onda je nešto što morate shvatiti da to nije socijalno jer to svima ide, i siromašnima i bogatima. Opet to nije socijalno, to bi bila dobra mjera da građanima olakšamo teret cijena i da budemo jednostavno možda okrenuti domaćem tržištu, ali … na opciju proračuna. Ali ne može biti socijalna kad se odnosi na sve, i onoga tko ima 100 tisuća kuna mjesečno i onog koji ima 1000 kuna mjesečno. tome, probajte shvatiti, jedno je socijalna politika, ona mora biti okrenuta onima koji malo primaju. Prema tome, rješenja u ovom zakonu su bila, možda još podignuti 100 kuna za neoporezivi dio. Smanjiti stopu od 25 na 20, da, onda bi to bila socijalna jer ide prema zaposlenima koji primaju plaću 5500 hrvatskog prosjeka. Dujomir Marasović, replika. jer to jest istina, po mom mišljenju, samo ne s konstatacijom koju ste rekli da će sav teret biti prebačen na jedinice lokalne samouprave. E to nije točno, bit će prebačen na sirotinju, na siromašne slojeve stanovništva jer će jedinice lokalne samouprave ne samo sav porez na plaće, prirez nego će podignuti komunalnu naknadu. Od koga? Od svih građana pa i od najsiromašnijih i od onih koji su nezaposleni. Neće biti sada pogođeni samo oni s manjim primanjima, nego ja imam stan ili kuću ima komunalnu naknadu, nezaposlen isto gospodine ministre ću ja morati platiti tu povećanu komunalnu naknadu. Da je tome tako gradonačelnik grada Splita, evo ovdje Slobodna Dalmacija neću je pokazivati ne reklamiram, prošli tjedan kaže morat ćemo dizati komunalnu naknadu. Država nije imala hrabrosti da kaže ne treba u Saboru 150 dosta je 100 ljuti i to je puno, država nije imala hrabrosti nego je SDP-ova vlada donijela je povećanje ne državne administracije novih 5 tisuća ljudi nego u Splitu gradu donijela odredbu da nema 25 no da diže broj sa 25 na 35 vijećnika grada Splita itd. Ja sam bio zamjenik gradonačelnika '97.bilo je 350 činovnika, zaključili smo da je dosta 280. Onda je došao Kerum digao na preko 400, došao je sada SDP Baldasar na preko 500. Baldasar ima 14, 15 savjetnika, ma što će mu? Kakav je on gradonačelnik ako mu treba 15 savjetnika da mu savjetuje kako će voditi grad Split. Tu država ne radi ništa,

Ponovo želim vrlo jasno naglasiti, nije danas problem financiranja jedinice lokalne samouprave, danas je problem obrazloženja i ne moramo se s njime složiti. Zakon o financiranju jedinice lokalne samouprave dolazi pred nas i tu se mi moramo itekako postaviti u raspravama da ne prihvatimo da se ovaj teret prebacuje na jedinice lokalne samouprave. A isto tako pokušajmo shvatiti i probajmo procijeniti jel to je ono što sam čekao da predlagač reče, što će se to događati u jedinice lokalne samouprave. Naš klub je rekao, broj 1 povećat će se nelikvidnost, neće se plaćati nijedne investicije, pomaknut će se rokovi plaćanja 60 do 90 dana, to je udar na gospodarstvo. Što će se dogoditi? Možda će rast cijena vrtića, ali budimo iskreni cijene vrtića su ipak socijalna kategorija, pa imate socijalnu kategoriju. Tko će plaćati? I za mene kao gradonačelnika nikad ne bi bio problem. sada si dobio tisuću kuna ja ću ti sve to uzeti kroz cijenu vrtića. Prema tome ovim kategorijama kojima je osnovica skinula njima dignite naknadu. Dobio je tisuću uzmi tisuću, uzmi tisuću, ali ne diraj onoj sirotinji koja je dobila 100 kuna. Prema tome socijalnim politikama i socijalnim programima gradova ja tvrdim neće se to osjetiti. Zašto? Ali da li će onda građanin koji sada velimo da bi mogao nešto kupovati imati više novaca? Pa neće imati više novaca. Isto je pitanje cijene prijevoza gradskog, isto vam je pitanje cijene plina. Uvedite više socijalnih kategorija, a ovima dignete cijenu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre sa pomoćnicom, kolegice i kolege. Da je porezna politika jednostavna i da se stvari bez sveukupne analize mogu totalno okrenuti krivo najbolja je potvrda ovo što je ova Vlada radila u protekle tri godine. Pa sjetite se samo izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2012., tada je to bilo sjajno ovo ono, danas se ide sa dijametralno suprotnim izmjenama i nikom ništa. Ja odgovorno tvrdim da se ništa nije diralo u poreznom sustavu, danas bi Hrvatska na prihodovnoj strani imala jedno 2,3, 3 milijarde kuna više i za taj iznos bi imala manji deficit. No tu smo gdje jesmo. I svesti ovu raspravu samo na to da će se građanima povisit plaće, a ne gledati kome i zašto i ne gledati tko će to sve skupa platiti i što se sve kroz krinku navodne povećanja plaće građanima krije bi bilo neozbiljno. Ja ću reći da, mi smo u klubu HDZ-a za povećanje plaća, ali onaj drugi dio priče nam se nimalo ne sviđa, a to su jedinice lokalne samouprave. I druga stvar gospodine ministre, nije mi jasno u svom obrazloženju ovog zakona pišete da će se povećati plaće, istovremeno u sljedećem dokumentu koji je usvojila ova Vlada tjedan dana kasnije u smjernicama fiskalne ekonomske politike jasno za ovu poreznu izmjenu kažete da će se s tim rasteretiti cijena rada. To je dijametralno suprotna ocjena od ovoga što pišete u ovom obrazloženju. Međutim kolegice i kolege, ako hoćemo stvarno pomoći onima koji imaju najnižu plaću onda vas ja pitam zašto po prvi puta u povijesti Hrvatske države od '93.godine naovamo najniža stopa ne pokriva neoporezivi dio poreza na dohodak. Nikada se nije dogodilo da sa najnižom stopom nije bio oporezovan iznos osobnog odbitka. Pogledajte sada što se sada dižemo osobne odbitke za one koji imaju porez od 40%, međutim vrlo je interesantno nema više poreznih razreda nego su porezne osnovice. I koja je porezna osnovica za one koji imaju najmanju plaću i koja se plaća po 12%? Nije 2.600 kolegice i kolege, nego 2.200. Koja je poruka? Kome mi mažemo oči da želimo pomoći onima koji imaju najmanje? Zašto to nismo digli na 2.600 sa 12%? Pozdravljam potez da minimalna plaća bude neoporeziva, ali ako već govorimo o nečemu onda se držimo tradicije. Najgore je odstupiti od tradicije. Trebalo je 21% 2.600 i onda cijela priča bi završila vjerojatno negdje na bilo bi logično da završi na 13.000 jer onda bi bilo 5 osobnih odbitaka i oporezivanje sa 40% Međutim, ne mogu nikako da u kontekstu ove rasprave ne pogledam Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave koji je predložila ova Vlada i to je nešto što je nakaradno. Pogledajte kolegice i kolege, nekada su gradovi i općine, županije koji su imali brigu osnovno školstvo dobivali udio u porezu na dohodak 3,1%, a sad kad im se smanjila osnovica u novom prijedlogu zakona oni će dobivati 1,9%. Za srednje škole županije su nekada dobivale 2,2% udjela u porezu na dohodak, sad će dobivati 1,3. Zavod za socijalnu skrb je nekad dobivao 0,5%, to praktički sve jedinice lokalne samouprave, sad će dobivat 0,2%. Domovi za starije i nemoćne, baš me zanima kako će na ovo reagirati Stranka umirovljenika. Nekada udio u porezu na dohodak 1,7, sada 0,6. Zdravstvo, stalno ga saniramo, pa sjetite se da je prije dvije godine u proračunu bilo milijardu kuna za sanaciju županijskih bolnica. Upravo te bolnice su se financirale sa 3,2% udjela u porezu na dohodak, po novom zakonu se predviđa 1%. Javne vatrogasne postrojbe, mi se vatrogasaca samo sjetimo kad imamo poplave i kad imamo požar na Jadranu ali gledajte, javne vatrogasne postrojbe sa 1,3 na 1%. Ili ako pogledate ono ukupno decentralizirane funkcije sa 12 na 6% udjela u porezu na dohodak ili ako to pretvorite u nominalu to vam je negdje oko 720 milijuna kuna manje. Toliko o tome tko će kome pomoći i što će kome pomoći. Dakle, prihvatljivo nam je smanjenje poreznog opterećenja … plaće ali ne možemo tu nikako prihvatit da to se kompenzira isključivo na račun jedinica lokalne samouprave. Jer gledajte, struktura proračuna jedinica lokalne samouprave ne ostavlja puno prostora. Vi prihod od komunalne naknade, prihod od komunalnog doprinosa, učešće roditelja u financiranju cijene vrtića ne možete iskoristit za neke druge stvari. Ali vi ono vlastito financiranje dječjih vrtića, financiranje školstva, financiranje vatrogastva, financiranje socijalne politike, financiranje udruga financirati upravo iz ovih sredstava koja su vam sad smanjena. I onda nek se postavi pitanje što će i tko će kako napraviti. No o tome ćemo više kad bude Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Ono s čim se klub HDZ-a ne može složit ni ovaj puta, i ovaj puta ćemo uložit amandman, a to je oporezivanje inozemnih mirovina. Nitko od tih ljudi u većini slučajeva nije dobrovoljno otišao, mnogi su nažalost u 60-im, 50-im godinama otišli iz političkih razloga, vrlo teško su zaradili te mirovine i sa zemljama s kojima ima ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja to se još nekako može riješiti, međutim Švicarska i sve prekooceanske zemlje naprosto se to ne može nikako riješiti, više što sa prekooceanskim zemljama nemamo niti sklopljen Sporazum o zdravstvenom osiguranju. Ti ljudi kada dođu u Hrvatsku nemaju niti zdravstvenog osiguranja i onda im još lijepo oporezujete mirovinu koja je znatno veća od prosječne hrvatske mirovine. smatram da umjesto da je to članak 3. izmjena ovoga zakona mi ćemo uložiti amandman da se inozemne mirovine od rezidenata ne smatraju dohotkom i da ne budu oporezive. Dakle kroz krinku oporezivanja dohotka, smanjenja i povećanja plaća, u ovom zakonu se želi štošta provući. Gledajte, ajmo krenuti od poreza na dividendu. Tko to plaća porez na dividendu u Hrvatskoj? Plaća par onih uspješnih tvrtki, telekomunikacijske kuće, banke, osiguravajuća društva koji još jedini imaju. Energetske kompanije koje imaju dobit one ne plaćaju porez na dividendu u Hrvatskoj. Prema Zakonu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ondje su negdje drugdje. Međutim gledajte kolegice i kolege, uzmimo da čak i oni plaćaju to. Tko će u Hrvatsku uložit novce kad njemu porez na zaradu, kad sve napravi, zaposli ljude, proizvodi i plaća komunalnu naknadu, plaća PDV, plaća doprinose, plaća sve živo i od onoga što mu ostane njemu u Zagrebu ispadne stopa negdje oko 35%. Kome smo mi to konkurentni, kome mi šaljemo poruku da dođe uložit novce u Hrvatsku? Tko će uložit ako mora na svoju zaradu platit 35%? Pa zar mi nismo svjesni, pustimo priču šta tko ima oko nas, pa zar mi nismo svjesni koliko treba novaca uložit da se otvori jedno radno mjesto. Pa nama je u ovom trenutku prioritet da otvorimo, reći ću napamet, 100 000 radnih mjesta i da svima onima koji su to u stanju napravit damo maksimalno sve pogodnosti jer će nam se višestruko vratit u proračun. A mi ovdje za možda 100-tinjak milijuna ili par desetaka milijuna stavljamo listu hrvatsku gdje onaj tko bude sugerirao gdje će uložit reći nemoj u Hrvatsku, tamo ti je porez na dividendu 35%. Koju poruku šaljemo? A istovremeno imat ćemo Zakon o porezu na dobit gdje se hvalimo o reinvestiranoj dobiti, o oslobođenju ovakvom ili onakvom. Ne trebamo, nitko neće uložit. Nijedan pametan gospodarstvenik neće ulagati zbog toga što mu netko daje poreznu olakšicu, on će ulagati zbog toga jer smatra da može proširit djelatnost, da može zaposlit ljude i da naprosto može snažnije reagirat na tržištu, a ne zbog toga što mu je netko dao poreznu olakšicu. A upravo takve mi tjeramo iz Hrvatske jer s ovim porezom na dividendu nešto što je naprosto u zemlji kao što je Hrvatska koja ima recesiju tolike godine, u kojoj vrlo malo tvrtki ja kapitalizirano da može investirati, mi idemo sa jednom ovakvom odlukom. A koji je njen fiskalni efekt, skoro pa nikakav. Skoro pa nikakav, jer uz sve probleme koje ima Hrvatska, uz deficit od 21, 22 milijarde, uz ovo što će izgubit lokalna samouprava ni zbog nikakvog fiskalnog efekta mi si stavljamo ovo što si stavljamo, Porez na kamate. Da, lijepo je reći da samo u rukama dva ili jedan posto štediša je praktički 80% štednje u Republici Hrvatskoj. Međutim, tu je opet pogođena jedna skupina koja je do te svoje zarade došla vrlo teško, a to su ljudi koji su radili u inozemstvu. Hrvatska ima veliku dijasporu. Mi od te dijaspore možemo očekivati silnu pomoć, ali ne možemo očekivati silnu pomoć ako tu dijasporu na nikoji način ne akceptiramo. gledajte, Hrvatska jedno vrijeme u zemljama za vrijeme bivše države, u zemljama zapadne Europe imala skoro 600, 700 000 svojih građana. Svi su oni upravo izmjenama poreznog zakona '95. ukidanjem poreza na mirovine na neke druge stvari praktički donijeli odluku da mirovine primaju u Republici Hrvatskoj i da štede u hrvatskim bankama. I na takav način su podigli kreditni potencijal i kapacitet Hrvatske. Sad se postavlja jedno drugo pitanje zašto te banke sa tih 175 milijardi štednje značajnije ne sudjeluju u poticaju i razvoju gospodarstva. Druga stvar, kamatna stopa u ovom trenutku je između 2 i 2, 2 i 5 na orožena sredstva preko godinu dana, tako da je taj kolač od poreza na kamate nije bog zna kakav, a kažem može nam nanesti puno štete. puno štete. Ali da ne bi ispalo da je HDZ protiv poreza na kamate iz ovog ili onog razloga mi ćemo reći hajde da smo tu neutralni. Ali ako ovo sve skupa složimo u jednu hrpu da tako kažem, onda se postavlja pitanje koji je stvarni efekat ovih poreznih promjena. Znate koji? Efekat vam je onaj o kojem smo jučer razgovarali kad smo razgovarali o rebalansu proračuna koji je realan deficit državnog proračuna koji je trebao biti sad negdje oko desetak milijardi da se nije prčkalo po poreznom sustavu, jer ja to ne mogu drugačije nazvati nego prčkanje. Jer kad bi to netko sustavno napravio, onda bi se znalo kako to i sustavno popraviti. Tako će se isto dogoditi sa izmjenama ovog zakona, samo u ovom trenutku nećemo kresnuti po državnom proračunu, nego ćemo udariti po jedinicama lokalne samouprave. Nećemo mi udariti gradonačelnike, načelnike, župane i zaposlenike u lokalnoj samoupravi. Mi ćemo pogoditi građane i to opet one koji imaju najnižu plaću. Na žalost njima će vjerojatno poskupiti nekakve usluge u njihovom gradu i neće bit čak ni ono dobiješ na drugu, a izgubiš na ćupriji, nego će na ćupriji daleko više izgubiti. I zato kolegice i kolege ne možemo prihvatiti ovakvu voluntarističku poreznu politiku koja ne akceptira stanje u Republici Hrvatskoj, koja ne akceptira jednu veliku razliku u razvijenosti između pojedinih sredina u Republici Hrvatskoj, a ovaj Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave najbolje pokazuje kako nešto razmišlja i promišlja. I možda će netko se sad sjetiti pa će osnovati nekakav fond. A znate što se opet događa? Novci idu u suprotnom smjeru. Umjesto da vršimo decentralizaciju, mi vršimo ponovnu centralizaciju. Dakle, kolegice i kolege ovo su razlozi zašto klub Hrvatske demokratske zajednice ne može podržati ovaj prijedlog zakona. Rekao sam da ćemo na jedan članak uložiti svoj amandman iz razloga što hrvatska dijaspora i u ovom trenutku možda jedan od najčvršćih karika koja može pomoći u gospodarskom oporavku Republike Hrvatske, ne samo u investiranju vlastitog kapitala, nego sa svojim poslovnim ugledom u svijetu gdje ima kapitala, gdje ima proizvoda koji se mogu prodati na tržištu, dakle sa svojim ugledom, sa svojim preporukama poslati te ljude da investiraju u Hrvatsku. Ali pitanje je da li će oni doći investirati u Hrvatsku ako im porez na dobit sa poreza na dividendu ispada 35%. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Uvaženi kolega Šuker, slažem se sa svime što ste rekli i nadopunit ću vašu raspravu sa jednim sa jednim dijelom koji je zapisan pod dijelom politika decentralizacije, Poglavlje XXI, Plan 21, a tamo piše: "Naš je cilj povećati ovlasti jedinica lokalne i regionalne samouprave i njihove prihode." Trenutačno 9 od 10 kuna poreza odlazi u državni proračun, a preostala 1 na sve lokalne i regionalne samouprave. Naš je cilj sustići razvijene zemlje EU i sa sadašnjih 10 povećati udio na 20% udjela u ukupnim poreznim prihodima. Decentralizacija proračunskih pozicija jedan je od realnih i izvedivih zahtjeva. To je opisano poglavlje XXI. Plana 21. Vjerojatno je i ova mjera usklađena sa time, a vjerojatno zbog načina na koji se prišlo njoj, a to je potpuno jednostrani čin bez uvažavanja udruga gradova i udruga općina u Republici Hrvatskoj i njihovih razmišljanja. Jednostavno ne postoje čak ni po ovakvom prijedlogu garancije da će plaće porasti, pogotovo ako su ugovorene u neto iznosu. Ako netko ima neto iznos 4000 kuna kao ugovor s kojim ćemo ga platiti, tko njemu garantira da će sada po novome imati 4100 kuna. Ja mislim nitko. Kakvi će biti benefiti tih zaposlenih vidjet će se na kraju godine kad shvate da su im troškovi koji će porasti na strani lokalnih samouprava debelo možda premašiti ono što će dobiti na plaći. Zato kažem da je ova Vlada elegantno na račun lokalnih samouprava i svih građana počastila zaposlene, a kako će to završiti vjerojatno ni sama Vlada koja je došla ovdje bez ikakvih analiza ne zna i ne može nam objasniti. Hvala lijepa kolega Borić. Pa vi ste se dotaknuli onoga u principu što je i osnovna namjena lokalne samouprave. Dakle, ona bi tad trebala, koja treba rješavati životne probleme hrvatskih građana. Međutim, ja u svojoj raspravi nisam još rekao dvije stvari. Za razliku od neefikasne porezne politike ja sam zaboravio još nešto spomenuti. Od neefikasnog povlačenja sredstava EU fondova i od onoga što u državnom proračunu stoji da će se povući praktički su povukle jedinice lokalne samouprave, Prema tome, i to nešto govori. Druga stvar, s obzirom da sve ono što se financira iz jedinica lokalne samouprave nije u sustavu PDV-a, znači ove dvije milijarde koje će se investirati u raznorazna davanja, komunalnu infrastrukturu, potrošnju ovakvu i onakvu, četvrtina od toga praktički dolazi i u državni proračun kroz porez na dodanu vrijednost. A kod ovih plaća, to je možda pobjeglo nekome tko je pisao smjernice fiskalne ekonomske politike pa zna da u privatnom sektoru su najčešće ugovori na neto plaću. I znao je u principu da će se s tim rasteretiti poslodavac ali će se rasteretiti i lokalni proračun jer onaj manje plaćeni porez će itekako osjetiti jedinice lokalne samouprave. Dakle, lako je krčmiti i častiti na tuđi račun, a vrlo teško je to napraviti na vlastiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Šuker vi ste vrlo točno detektirali jedan cijeli niz problema koji se javlja donošenjem ovog zakona. Moram priznati da mene najviše zapravo u tome svemu čudi da taj zakon predlaže Vlada predvođena SDP-om, dakle socijaldemokratskom partijom. Ono što se ovim zakonom predlaže točno je suprotno ideji socijaldemokracije, ili barem onog što bi ona trebala zastupati jer će zapravo se povećati plaća najviše onima koji imaju najviše plaće, a najmanje onima koji imaju najniže plaće. Dakle, to je duboko suprotno onome za što bi se socijaldemokracija trebala zalagati. Druga stvar je ono što je i kolega Borić spomenuo, pitanje centralizacije. Sada se događa dakle ovim još jedan korak u nizu koraka veće centralizacije države a upravo je SDP govorio godinama kako je država previše centralizirana i treba je decentralizirati. Slijedom svega toga silno me čudi kako će moći članovi SDP-a, socijaldemokratske partije, dići ruku za ovaj zakon koji je protiv temeljnim postavkama socijaldemokracije, dakle da oni najslabijih primanja dobiju više i da se njima pomogne a oni sa najvišima da daju više, odnosno da im se manje pomogne. Kako će zastupnici Stranke umirovljenika dići ruke kad znaju da će se domovima umirovljenika dati manje novaca ovim i da će slijedom toga biti još više problema upravo u tom sustavu. To su problemi koje treba jasno reći da ne bi se dalje zavaravao narod kako će na taj način se ne znam nešto postići pozitivno. Postići će se točno suprotno onome u što se svi zaklinju a to je da se pomogne .../Govorniku

ministru, ja se nadam da će mi odgovoriti na to, zašto onaj prvi razred ili prva porezna osnovica kako su oni to nazvali nije 2600 nego 2200? Pa kad uzmete recimo jednu plaću od 6000 kuna, ako imate jednog uzdržavanog člana obitelji onda vi imate 2600 neoporeziv, zapravo 3900 neoporezivo i sljedećih 2200 kuna plaćate po stopi od 12%. 2600 onda vam je taj iznos daleko manji i vaš primitak je negdje oko 50-ak, 60 kuna veći. Međutim, vrlo je interesantno da oni za koje se prije dvije godine govorilo da ih treba oporezovati, da oni najviše zarađuju pa se ona granica za oporezivanje sa stopom 40% smanjila sa 10 800 na 8800 onda je to bilo u redu sad je vrlo interesantno da su to najedanput postali ugroženi građani RH, da je to postala avangarda Hrvatske kojoj treba pomoći i taj dio sa oporezivanjem sa 25 na 40% dignuti na 13 200 kuna. To nije mali iznos. Jer razlika između 8800 i 13 200 je 4400 i kad i kad to oporezujete sa stopom od 15% onda to nije nimalo mali iznos, to je nekakvih 600, 700 kuna. Ali kažem, ima ona narodna da je najlakše debeloj guski namazati vrat. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker pa ja moram reći da dijelim tu vašu dvojbu i neslaganje sa stavom Vlade da prema ovom zakonu dolazi do povećanja plaća zaposlenika a da bi onda u drugom zakonu Vlada rekla da ovaj zakon podrazumijeva smanjenje cijene rada. Pa se postavlja pitanje da li to Vlada na taj način priznaje da u realnom sektoru neće doći do povećanja plaća jer će poslodavac zadržati neto plaću a smanjit će bruto plaću čime će praktično sebi smanjiti obveze po zaposleniku. I druga stvar što sam vam htio evo također replicirati glavna karakteristika ovog zakona je da se jedinicama lokalne i područne samouprave ovim zakonom smanjuju prihodi za 2 milijarde kuna. U isto vrijeme ovim zakonom, odnosno njegovim izmjenama se državnom proračunu povećavaju prihodi za 600 milijuna kuna, a ne za 300 milijuna kuna. Ja bih volio da mi ministar objasni kako to u obrazloženju tvrdi da će uvođenjem poreza na kamate na štednju doći do povećanja prihoda u državnom proračunu za 300 milijuna kuna kad je vrlo lako izračunati da 177 milijardi kuna štednje hrvatskih građana po prosječnoj stopi vi ste rekli 2,5 ili 2,6, 2,7% i zatim porezom na tu kamatu od 12% izlazi 600 milijuna kuna ili 550 milijuna kuna, nikako ne 300. Dakle, ovim zakonom se smanjuju izvorni prihodi jedinicama lokalne samouprave i to za 2 milijarde, a država sama sebi povećava prihode za 600 milijuna kuna. Pa se onda s pravom pitamo je li ova Vlada doista želi urušiti sustav lokalne samouprave u Hrvatskoj jer je potpuno jasno da ovakvim zakonom lokalna samouprava ne može funkcionirati. I u konačnici će dovesti do toga da će doći do značajnog povećanja onih prihoda i naknada koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a to znači do povećanja komunalne naknade, do povećanja cijena usluga u vrtićima itd., itd. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bačiću da uz ovaj zakon smo mi dobili kompletno sve mjere koje će nadomjestiti jedinicama lokalne samouprave smanjene prihode onda bi to bilo drugačije. Međutim, ono što sam postavio ministru nakon njegovog uvodnog dijela to ću opet reć smatram da nama u ovom domu i svim državnim dužnosnicima ne treba dizati plaće. Kako i na koji način će to Vlada riješiti to je njen problem. Isto tako priča i sa lokalnim dužnosnicima. Ako su plaće na lokalnoj razini previsoke pa ima Vlada zakon s kojim to može riješiti, a ne se ovako nabacivati. Ne zbog jedne male skupine ljudi kažnjavati milijune hrvatskih građana jer usluge koje svi mi plaćamo u svojim jedinicama lokalne samouprave mogu vrlo vjerojatno poskupiti radi ovoga. A tko će biti kriv, bit će opet krivi čelnici jedinica lokalne samouprave. E sad pogledajte, sticajem okolnosti HDZ je sa svojim koalicijskim partnerima drži preko 60% jedinica lokalne samouprave. ne mislite da možda da je i to jedan lagani politički udar u predizbornoj godini, jer gledajte vrlo bitno je i raspoloženje na lokalnoj razini, jer ako vi nećete radit neke stvari na državnoj razini je katastrofa, ovdje vam neko želi napraviti katastrofu na lokalnoj razini i to pokušati izjednačiti. Međutim, sva sreća hrvatski građani su prošli tu školu pa neće centralnih vlasti, dakle državnih vlasti u financiranje jedinica lokalne samouprave a bez njihove suglasnosti krši zapravo ta prava koja su sadržana u Europskoj povelji o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Dakle, bilo kakvo rezanje prava u lokalnoj i regionalnoj samoupravi moraju se postići u dogovoru sa tim istim predstavnicima tih istih jedinica. Dakle, ne europsko ponašanje Hrvatske vlade dovest će sasvim sigurno i do kritika iz Europe, ali nama to nije u ovom trenutku bitno, bitno je što misle oni koji su zaposleni. I mi nismo ovdje nikakvi zloguki proroci kad govorimo da će doći do povećanja komunalnih naknada, usluga u vrtićima itd. i u drugim institucijama koje lokalne jedinice sufinanciraju, nego su to riječi ljudi koji su odgovorni u tim istim jedinicama lokalne samouprave. Dakle, to nam govore i župani, i gradonačelnici i načelnici općina bez obzira jesu li ih HDZ-a ili iz SDP-a. I druga stvar, naravno da je pala i zadnja točka obrane Plana 21 kao što je to maloprije rekao kolega Borić. U zadnjoj točki 21 bilo je da će doći do daljnje decentralizacije. I jednostavnim jezikom rečeno, rečeno je da će od deset poreznih kuna umjesto jedne kune koja je do 2011. godine odlazila u lokalnu samoupravu, da će umjesto te jedne kune ići dvije kune. Dakle, 100% povećanje sredstava za lokalnu samoupravu. To je bila najava vaše decentralizacije. I umjesto sad te jedne kune, sad će biti 0,5, kune, sad će biti 0,5, 0,6 kuna. Dakle, doći će do smanjenja. I naravno da će se to odraziti da će građani pogotovo ovi koji imaju najmanja primanja, koji će dobiti pedesetak kuna više da će zapravo platiti po uslugama nekoliko stotina kuna više mjesečno. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjednice. Pa mislim da je kolega Matušić ali i svi drugi kolege iz HDZ-a su povrijedili članak 235. Poslovnika koje se odnose na replike. Naime, moj je dojam da u biti ne repliciraju nego koriste a rekao bih zloupotrebljavaju kao institut replike da iznesu svoje osobne rasprave i na taj način povređuju Poslovnik, ali mislim da postupaju nekolegijalno, nefer prema drugim zastupnicima koji su se prijavili za raspravu, a oni iznose svoje osobne rasprave u biti de facto prije reda. Zahvaljujem. S obzirom da je to već prešlo u saborsku praksu, pa onda dozvoljavamo i takve replike. …/Upadica Pa jeste povreda Poslovnika je, ali to svi koriste pa onda već kažem to kao saborsku praksu koristimo. Kolega Ivan Šuker, nemojte mi dobacivati iz klube, kolega Šuker odgovor na repliku. Kolega Matušiću, najveći problem je kad su kratka pamćenja, zna se ko je uveo ovaj način i model, ali dobro to nije bitno. Bitno je kolega Matušić da se ovoj državi dogodio jedan D, ali umjesto decentralizacije dogodila se deflacija. I sad od straha silnog od tog D oni su to maknuli i došli do centralizacije. I to je ključni problem ove Vlade. A kad nemate sustav, kad ne znate što radite onda se događa upravo što se događa. Europska povelja je za one koji ne znaju što trebaju napraviti i koji rade upravo što radi ova Vlada, koji naprosto žele staviti lokalnu samoupravu pod svoje okrilje, ne dat zraka lokalnoj upravi. Za te je Europska povelja, koji ih limitira da iznad određenog minimuma ne mogu ići. A nama koji bi itekako trebali znati što treba jednom Vukovaru, što treba jednom Gospiću, što treba jednom Vrgorcu, što treba jednom Splitu, Zagrebu, Puli, Osijeku, Rijeci, nama Europska povelja ne treba jer mi znamo koji su tu problemi. I ne može niko znati bolje te probleme od nas, ali se postavlja pitanje ako mi svim tim gradovima želimo uzeti 2 milijarde a kao što piše u Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave mi te novce uzimamo svojoj djeci, uzimamo zdravstvu, uzimamo socijali, uzimamo vatrogascima i uzimamo kulturno umjetničkim društvima i športskim kolektivima, njima uzimamo novce jel to piše ovdje u ovom zakonu, izmijenjenom Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. I to je ključ cijelog problema. bez obzira što će se nama pokušat nametnut da smo mi protiv toga da se povećaju plaće, jesmo ali ne na račun svih hrvatskih građana tj. jedinica lokalne samouprave, nego se je trebao naći neki drugi model ako se hoće ići na ovaj način. Nastavljamo sa replikama. Poštovani Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, govorili ste o prosječnom osobnom dohotku u Republici Hrvatskoj koji je tu negdje oko 5 800 kuna. No, postavljamo si pitanje da li je to realan prosječni osobni dohodak ako znamo da u njemu sudjeluju upravo prosječni osobni dohoci državnih službenika, javnih poduzeća i sviju onih koji danas imaju daleko, daleko veće osobno dohotke nego što bi to trebali imati. Da li smo se možda zapitali da li je i koliki je prosječni osobni dohodak u realnom sektoru? Svakako da je on daleko manji i on je nešto preko 3 tisuće kuna. Svakako da danas koliko god se to htjelo reći, kako se želi pomoći onima koji su najsiromašniji, upravo ovo danas o čemu govorimo, a čujemo i od ministra i od svih onih koji zagovaraju, a jako je malo onih koji se i javljaju u svojim raspravama jer čini se da jedinice lokalne samouprave gdje su na čelu ljudi koji dolaze iz SDP-a će dići ruku za ovakav zakon bez obzira što će to biti na njihovu štetu. Postavljamo si pitanje i puno puta se evo i pitamo sami, zbog čega upravo ovo porezno rasterećenje nije bilo realno na sve, jednako i da se dade daleko više onima koji su dobili najmanje. Zašto upravo onima kojima kažete da se neće povećavati osobni dohodak, ali na teret državnog proračuna sebe rasteretite i dadete onima koji najmanje dobivaju. Da, mi smo za to. Rekli smo, mi ne želimo povećanje osobnog dohotka ovdje u ovome parlamentu i sve ono što se mislilo povećati nama, dajte onima koji dobivaju najmanje. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na repliku će odgovoriti kolega Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Lucić, meni i dalje ostaje enigma zašto sa 12% oporezujemo samo 2200 kuna? Zašto to nije 2600 kuna? I zašto ova gornja granica ne završava kao što je to uvijek bilo u nekakvom okruglom iznosu, mislim što se tiče neoporezivog dijela, zašto ne završava na 13 tisuća? Ako stvarno želimo pomoći onima koji imaju najmanju plaću, a to su recimo ljudi sa primanjima do 6 tisuća neto, onda je trebalo ići sa 2600, sa oporezivanjem 12%, ali enigma je zašto je to ostalo 2200. Zašto se ovoliko razvukao razred kojim se oporezuje 25%? I zar stvarno mi moramo voditi brigu i mislimo da oni koji imaju plaću iznad 13, 14, 15 tisuća kuna neto će više trošiti zbog toga što im je država dala 1000 kuna više? Ne, ali nažalost ovi koji će dobiti 50 kuna manje zbog toga što ovih 2200 nije 2600, oni su tako i tako već nažalost u minusu. Tako i tako gledaju kako tu plaću razvući od 01. do 01., kako podmiriti obveze i platiti sve ono što moraju i na kraju krajeva, kako djeci koja će izgubiti sredstva po ovom Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave, platiti obrok u školi.

Pa uvaženi kolega Šuker, moram replicirati na vašu raspravu vezanu za izmjenu Zakona o porezu na dohodak. Bez obzira koliko se vi danas ovdje trudili sa desne strane govoriti o tome kako izmjene Zakona o porezu na dohodak ne znače ništa za hrvatske građane, po meni je to nevjerojatno. Ne možete to dokazati. Sam ministar je govorio o prijedlogu zakona, … tako piše, preko milijun hrvatskih, znači, posloprimaca, građana, zaposlenika povećanjem neoporezivog dijela dohotka i povećanjem ustvari poreznih razreda osjetit će povećanje plaće. Znači, jedina prava istina je ta da će preko milijun hrvatskih zaposlenika dobiti veću plaću. U prijedlogu zakona piše i ove vaše priče o tome da će najveće koristi imati oni koji imaju velike plaće, gledajte, svega 3 tisuće, ministar je naglasio, 3 tisuće hrvatskih zaposlenika sa svojim plaćama spadat će pod najveći porezni razred. O čemu pričamo? Radi istine, ova Vlada u 3 godine svoga mandata, 2 puta je povećala neoporezivi dio dohotka. Prvi puta 2012. godine sa 1800 na 2200 kuna za zaposlenike i sa 3200 na 3400. Znači, ovaj puta povećanje ide na 2600, odnosno na 3800 kuna i svi oni koji govore da ova Vlada nije socijal-demokratska, da ne vode računa o građanima, naravno da izvrću stvari jer to im ne odgovara. Ova Hrvatska Vlada itekako vodi računa o hrvatskim radnicima jer ovo znači direktno povećanje plaće hrvatskih radnika, što će lokalne jedinice izgubiti svoje prihode, pa to će biti sljedeći set zakona koji ćemo mi raspraviti u ovom Saboru i stalno ponavljate jedno, gospodine Šuker, … vam

Kolegice Čavlović, ja nisam mađioničar da znam što će netko učiniti. Ja govorim o aktima koje imamo ovdje. Druga stvar, da ste dobro slušali, ja sam rekao da mi podržavamo povećanje plaća s osnova poreznog rasterećenja. Međutim, ne na ovakav način. Ne na način da se to uzme jedinicama lokalne samouprave. To je činjenica. Međutim, isto tako kada govorite o činjenicama, vi ste u prvom povećanju neoporezivog dijela povisili plaću poreza na dohodak za sve građane koji su imali iznad 6 tisuća kuna plaću, a pogledajte si kakvi su vam bili porezni razredi pa ćete vidjeti. Dakle, jedino oni koji su imali ispod 6 tisuća su nešto osjetili, a sad idete sa … suprotnom politikom. Dakle, pustite vi ove koji imaju za 13,200, uzmite ove ostale, pa njima će plaća porasti za 600 i još nešto kuna. Ali ja govorim da je ključni problem zašto 12% ne 2600, nego 2200? Zašto? Neka mi to netko obrazloži, ako ste toliko socijal-demokrati i ako toliko mislite o onima koji imaju najmanje. Pa zar nije logično da oni koji spadaju u tih 2200, 2600, da se maksimalno njihov dio ne oporezuje, a onda kasnije možete onima koji … kako god hoćete. Jer koja logika je da prvih 12%, prvi porezni razred ili prva porezna osnovica kako to piše u ovom zakonu nije više neoporezivi dio dohotka kako je to bilo u proteklih 20 godina, nikada nije bilo da to nije bio neoporeziv. Zašto? Ali ta plaća tangira upravo najsiromašnije, ta plaća onim najsiromašnijima donosi 50 kuna više mjesečno. Pa nemojmo nekom dati da može kupiti 4 kile bifteka, a istovremeno ne damo nekome da može kupiti 2, 2,5 kile krmenadla. Replika, poštovani Ivan Šuker. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker nije mi jasno kako ste u svojoj raspravi, a to se često događa i kolega potpredsjednik Reiner je spomenuo jednu stranku koja u ovom Saboru nema svoje predstavnike. Danas ste spomenuli tu stranku i ja vas moram upozoriti kao i kolegu Reinera, a to sam učinio i prije godinu dana da od 2003.godine u ovom Saboru sjede predstavnici Hrvatske stranke umirovljenika. I prema tome lijepo vas molim da upotrebljavate puni naziv te stranke jer inače u Hrvatskoj postoji puno stranaka i nije … gospoda kažem jasno kako je uopće registrirana ta stranka koju ste vi danas naveli jer je samo

Kolega Šemper moja najdublja isprika i stvarno mi nije bila namjera, vjerujte mi. Evo ja vam se ispričavam. Ali iskreno govoreći kada ste već uzeli riječ da ćete spomenuti ovaj članak koji govori o decentraliziranim sredstvima gdje se domovi za starije i nemoćne osobe sa 1,7% poreza na dohodak smanjuje na 0,6 gdje zavodi za socijalnu skrb se smanjuje sa 0,5 na 0,2% učešća u porezu na dohodak i gdje za zdravstvo dakle županijske bolnice se smanjuje sa 3,2 na 1% i to sam rekao u svojoj raspravi. Možda sam tada nespretno, ja se ispričavam još jedanputa, iskoristio ovo. Ali mislim da je ovo, vama je bitno vjerojatno bih se ja bunio tako kada bi netko moju stranku krivo nazvao, ali mislim da je ovo uz ovu ispriku daleko bitnija stvar o kojoj bi zajedno trebali raspravljati jer ne znam kako će se to pokriti i iz kojih sredstava će se to namiriti. Jer govoriti o nekakvim kompenzacijskim fondovima, znate što znači kompenzacijski fond? Vi morate neku poziciju u proračunu osigurati za nju morate osigurati sredstva. A znate što to znači sredstva, od kuda ćete ih namaknuti? ćete ih namaknuti? Ovo se do sada financiralo iz sredstava iz poreza koji su plaćali hrvatski građani, dakle nije bilo povećanog poreznog opterećenja. Međutim sada su se te decentralizirane funkcija, sredstva za decentralizirane funkcije prepolovile od nekakvih milijardu 450, milijardu 500 one će pasti na nekakvih 700, 750 milijuna jer do sada je bilo 12% udjela u porezu na dohodak za ove decentralizirane funkcije jedinice lokalne samouprave i županijama, a sada je to samo 6% to piše u Zakonu o financiranju jedinice lokalne samouprave. Pa nije to nitko isisao iz prsa. Ali kažem ovdje za stare i nemoćne praktički se skida za 60%. **Stazić, Nenad (SDP)** Replika, poštovani Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker vi ste rekli jednu rečenicu koju poruku šaljemo izmjenama ovih zakona, a ja bih tu želio ispraviti i reći da treba postaviti rečenicu koju poruku Vlada RH šalje građanima. A onako kada malo analiziramo i odgovaramo na to pitanje koju poruku šalje, pa po meni šalje poruku jedne bezidejnosti i nesposobnosti i prebacivanja vruće loptice u tuđe dvorište. Kažem tuđe dvorište zato jer u ovoj sabornici vrlo često imamo prilike čuti onako dosta neugodne riječi spram lokalne samouprave. A upravo se ovim zakonom izravno udara što je ovdje govoreno i što ste vi govorili i možda trebalo napraviti raspravu zajedničku objedinjenu raspravu o ovim zakonima jer ovaj zakon izravno udara na proračune lokalnih samouprava i stvarno je trebalo biti na objedinjenoj raspravi i Zakon o izmjenama zakona o financiranju jedinice lokalne samouprave. Ono što nije dobro je da nije napravljena analiza stanja, da se ne vidi ustvari što u konačnici želimo i ona poruka i odgovor na ono pitanje koje ste vi postavili je vrlo jednostavan, i dalje se šalje poruka porezne nesigurnosti jednog od najvećih problema RH. Na repliku odgovara Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da kolega Hrg kao čelnik jedinice lokalne samouprave u potpunosti ste svjesni problema koji mogu nastati sa ovakvim izmjenama, tim više što je vrijeme kada se donosi proračun. Čelnici jedinice lokalne samouprave uopće ne znaju u kojim okvirima se mogu kretati. Dakle dobili su Zakon o financiranju jedinice lokalne samouprave koji će ih izmasakrirati, e sada je pitanje da li će dobiti kakav kompenzacijski fond i što to je koliko toga je. Međutim vrlo je interesantno da ovom odredbom u zakonu se grad Zagreb limitira, nema više prireza koliko vi hoćete do 30% nego prirez im je sada limitiran na 18% znači gradu Zagrebu je praktičko onemogućena bilo kakva vlastita intervencija ako on to želi napraviti na njihov politički rizik. E sada je pitanje što će biti sa ostalim jedinicama lokalne samouprave, da li ih se tjera jer mislim da samo od dva grada u ovom trenutku imaju maksimalni prirez, to su ako se ne varam Osijek i Vinkovci ali maksimalan po zakonu ili najviši, a ostali imaju daleko niže. Prema tome, da li to znači da se ostalima sugerira da podignu prirez pa da na drugi način onda opterete građane jer ovdje će im se smanjiti, a ovdje će im se povećati da bi mogli financirati svoju djelatnost. A što se tiče tih famoznih plaća u lokalnoj samoupravi, pa Vlada ima mogućnost zakonom definirati s obzirom na izvorni proračun kolika masa sredstava može ići za plaće. Isto tako ja mislim da čelnik jedinica lokalne samouprave isto na određen način treba limitirat sa nekakvom osnovicom u odnosu na predsjednika Vlade ili predsjednika države, da se tu naprosto uspostavi jedna stepeničasta hijerarhija i molim lijepo i ne može ići drugačije. Ali na ovakav način govorit oni toliko i toliko su ljudi zaposlili, toliko i toliko novaca su potrošili. Pa pogledajte samo u dvije godine koliko je zakonskih odredbi kojima su se određene ovlasti spustile na jedinice lokalne samouprave. I umjesto da nam jedinice lokalne samouprave budu temelj… Svoju repliku sada će iznijeti poštovani Krešimir Bubalo. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepa. Naime kolega Šuker, ovim zakonom neće biti otvoreno niti jedno novo radno mjesto. Vi u svom izlaganju govorite o 100 000 radnih mjesta, prema tome ja se ne bih složio s vama da Vlada ova nije odradila svoj posao. Ja mislim da će ova Vlada odraditi u ovom mandatu svoj posao i otvoriti 100 000 radnih mjesta, ne u Republici Hrvatskoj nego u Kanadi, Švedskoj, Irskoj, Danskoj. Imamo problem da nam najpropulzivniji dio stanovništva odlazi. Prema tome ovim zakonom se to ne rješava, a upravo gledajući podatke sa zavoda da nam pada broj zaposlenih i isto takav pada broj nezaposlenih. Prema tome Vlada će ispunit ono što je obećala, otvaranje 100 000 radnih mjesta. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, kolega Bubalo, ja se nažalost moram složit s vama. Bio sam u nedjelju u Frankfurtu na misi i svećenik je rekao da u katoličkoj misiji u Frankfurtu koja pokriva Frankfurt i okolicu je u zadnjih godinu dana prijavljeno 1500 ljudi više nego prije godinu dana, ali 1500 ljudi na 15 000 ljudi, znači stravično puno. To su prije svega mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske i to su mladi ljudi s kojima se ova Vlada hvali da su smanjili broj nezaposlenih jer oni su se odjavili sa burze i otišli su van raditi. sad je pitanje koliko ih ima u drugim zemljama i koliko ih nažalost ima u prekomorskim zemljama, a ove koje odu u prekomorsku zemlju one su nažalost najvjerojatnije izgubljeni za Hrvatsku. A Hrvatska svoj gospodarski oporavak bez mladih školovanih ljudi ne može nikako graditi. Prema tome isto tako Hrvatska bez novih radnih mjesta ne može rješavati svoje goruće probleme u ovom trenutku, ali ako vi nekom kažete da ćete mu oporezovati za nagradu što je otvorio 5, 10, 15, 100 radnih mjesta, da ćete mu dodatno oporezovat njegovu zaradu, pa nije on lud doći tu u Hrvatsku, otvoriti i zaposlit 100 Hrvata. On će otići negdje drugdje gdje toga nema. Ali isto tako zašto govorit je ovi imaju ovako, ovi imaju onako. Nitko nema, svatko ustvari ima različit problem. Hrvatska ima svoj problem. Kako će Hrvatska riješiti problem otvaranja novih radnih mjesta? Pa isključivo preko ljudi koji imaju ideju, koji imaju proizvod i koji imaju kapital. Njih treba privući ovdje na sve moguće načine. Ali ako mi njima kažemo ne, vi kad zaradite platit ćete vi nama 35% pa vi pjevajte svoju pjesmu onda ne možemo govorit o ovom. Nažalost govorit ćemo o čem ste vi govorili, da ćemo brojati broj zaposlenih Hrvata u srednjoj Europi, u zapadnoj Europi, u prekomorskim zemljama.

inozemnih mirovina. Ispravite me ako griješim, ali mislim da ovim prijedlogom neće dolaziti do kumulativnog oporezivanja, dakle i s našim porezom i sa porezom strane države, čak ukoliko nema sporazuma o dvostrukom oporezivanju nego će se dakle ovdje iznos poreza koji je plaćen negdje drugdje priznati ovdje. Dakle platit će se porez samo … hrvatski porez veći od poreza koji bi se platio u drugoj zemlji s kojom Hrvatska nema sporazum o dvostrukom oporezivanju. A kada govorimo o pravima, onda trebamo govorit dakle i o pravima i o obvezama. Dakle svaki hrvatski državljanin ima određena prava, pa recimo ako čovjek koji je državljanin Hrvatske a prima američku mirovinu ima pravo i ovdje na zdravstvenu u slugu kakvu imaju hrvatski državljani. Ukoliko je naš državljanin, ukoliko je dakle tu daje određene doprinose, ukoliko ima određena prava. A ja vas pitam koliko bi koštalo njegovo liječenje recimo u recimo u SAD-u gdje mu ne bi bile dosta ni sve njegove mirovine, ma kako velike bile, a koliko bi ga koštalo ovdje. Također bi se osvrnuo na vaše izlaganje u vezi dakle zabrinutosti oko dvostrukog oporezivanja, odnosno oporezivanja poreza na dividendu i zabrinutosti kako će to utjecati na ulaganja. Pa i sami ste rekli dakle da ovim sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja strani rezidenti, ukoliko dakle ulažu ovdje onda oni, ako sam vas dobro shvatio, ne plaćaju taj porez. A ovdje se dakle govori sada o onima koji koji ostvaruju dividendu do 12 000 kuna. To sasvim sigurno nisu ti veliki institucionalni investitori, ali bez obzira na to zbog ovih pravila o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja čak ni ti stranci neće biti demotivirani za investiranje. Rekao bh da ovaj prijedlog zakona čak motivira ulaganje, ali ulaganje reinvestirane dobiti i recimo ulaganje u obveznice. Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Pandek, vaša strana sabornice i ova strana sabornice nikad neće jednako govorit o hrvatskoj dijaspori. Naprosto to je tako poimanje stvari. Reći na ovakav način da netko, ne poznavajući uopće s kojim problemom se suočavaju naša dijaspora, iseljena Hrvatska iz Amerike, Australije, Kanade, Južne Amerike, kad dođu ovdje 6 mjeseci je naprosto smiješno. Pa vi ste to riješili Zakonom o prebivalištu, praktički ste ih eliminirali sve. Međutim morate znati da ti ljudi su vani stekli nekakav poslovni ugled, zaradili nešto, da itekako mogu pomoći Hrvatskoj. Druga stvar, granica za oporezivanje mirovine, u jednoj Švicarskoj, nećemo ići u Ameriku, je daleko iznad ove granice od 3800 koje ima Republika Hrvatska. I on s obzirom da Hrvatska nema potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Švicarskom …. Uglavnom ja sam bio sad u nedjelju s ljudima iz Švicarske koji mi kažu da moraju platit porez. Ali zašto to ne bi riješili na način, što se mene tiče ja bi i ovaj neoporezivi dio za hrvatske umirovljenike digao na 6000 kuna. Zašto, pa zato što oni nekada na onaj mirovinski doprinos koji su uplaćivali u bivšoj Jugoslaviji plaćali porez. I da li je 100 i još nešto milijuna baš nešto presudno što će spasiti hrvatske javne financije. Ali mi na drugačiji način moramo promišljati i razmišljati o hrvatskoj dijaspori. On ima strahoviti potencijal, potencijal koji Hrvatska na žalost i u vrijeme Vlade dok je bila moja stranka na vlasti nije dovoljno iskoristila. E sad je pitanje da li ćemo to i dalje negirati, da li ćemo se i dalje odnositi prema njima kako se odnosimo ne da oni ulažu iz domoljublja nego da ulažu tu zato što žele ostvariti profit i ništa drugo. A druga stvar, ako jedna strana tvrtka osnuje tvrtku u Hrvatskoj pitanje je kakav je njen pravni status. i da je ovako kao što ste vi rekli, ja sam protiv toga da uspješni Hrvati plaćaju porez na dividendu a stranci ne. **Stazić, Hvala lijepo. Pa evo, nadovezat ću se zapravo na kolegu Pandeka iako nisam znao što će on govoriti vama gospodine Šuker govoreći o inozemnim mirovinama da se ne smiju oporezivati i one se ne smiju oporezivati, odnosno ne smiju se smatrati dohotkom. To je jako bitno. Ne znam koliko znadete podatak da više od 30% hrvatskih građana izvan Republike Hrvatske koji idu u zasluženu mirovinu ne donose tu mirovinu u Hrvatsku već ih ostavljaju zemljama ondje gdje su je zaradili. Isto tako, morate znati da doznaka izvan Republike Hrvatske, inozemnih doznaka dolazi svake godine 4,5 milijardi kuna. To je jako bitno. Zakonom o prebivalištu o kojem ste sada govorili i koji je vrlo bitan, a ministar je rekao da neće prolongirati taj datum, odnosno da neće donositi novu uredbu više od pola milijuna hrvatskih građana ostat će bez statusa prebivališta, jedan veliki dio će biti inozemstva. Upravo zbog tog Zakona o prebivalištu jedan dio hrvatskih građana je uzeo svoju štednju iz Republike Hrvatske. Novim Zakonom o kamatama dogodit će nam se da će se još više štednje podići iz Hrvatske i ona se nosi u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Srbiju. Kakvu mi to poruku šaljemo dijaspori? Zašto ne razmišljamo na jedan drugačiji način upravo onako kako ste vi govorili. Ova Vlada od samog početka u ovih tri godine se zapravo potrudila nizom zakona donijeti da im oteža život, odnosno i ovim Zakonom o prebivalištu i drugim zakonima o aktivnoj registraciji birača pretvara ih u građane drugoga reda što svakako se ne smije dogoditi, a potencijal Hrvata izvan Republike Hrvatske se mora u Republici Hrvatskoj iskoristiti ne samo zbog gospodarskih prilika već i zbog demografske obnove. demografske obnove. Sve vam to zapravo utječe na ulaganje ono što ste i vi rekli, a time i na prihode u državnom proračunu o čemu i ministar financija mora voditi jako računa. Hvala. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić, ja sam zato u uvodnom dijelu rekao da Vlada kad donosi ovakve zakone mora itekako dobro proanalizirati, dobro promisliti koji su njeni efekti na razne segmente društva. Hrvatska u svim ovakvim zakonima naprosto ne smije zažmiriti na svoju dijasporu. Hrvatska je treća ili četvrta zemlja u Europi s obzirom na broj stanovnika u postotku koliko imamo dijaspore, pa kad bi se one zbrojile, one treće i četvrte generacije mislim da smo na žalost ako ne prvi onda drugi. I treba vidjeti kako se Irska, Italija odnose prema svojoj dijaspori, kako je koriste. A svi smo volili isticati Irsku kao zemlju koja je napravila bum. Svima je Irska bila primjer, te greenfield investicije. A tko su bili nosioci tih greenfield investicija? I sa kapitalom i sa iskustvom i sa znanjem i sa svojim preporukama bilo je irsko iseljeništvo. I da nije toga bilo, bez obzira na političku potporu iz EU Irska nikad ne bi izgledala tako. Sad se postavlja pitanje zašto Hrvatska koja se nalazi u situaciji u kakvoj je ne koristi potencijale te svoje iseljene Hrvatske. Jer ti iseljeni iz Hrvatske stvarno žele pomoći, žele naći svoj interes u Hrvatskoj to je bitno, svoje iskustvo, svoje znanje i na kraju krajeva svoj kapital donest u Hrvatsku. E da li je to vrednije udaranje poreza i spomenuli ste ovaj Zakon o prebivalištu. On će itekako potaknuti na žalost mnoge Hrvate da svoje novce iz hrvatskih banaka odnesu negdje drugdje. I isto tako ubit će im svaku nadu da pokušaju riješiti svoju daljnju egzistenciju i život u Hrvatskoj. Nova replika i Stjepan Milinković. i naravno i na neki način se ugrožava opstojnost sela. Naime, sa ovim izmjenama sigurno će do nevolja doći još većih i ja na ovom mjestu želim upozoriti one koji takve odluke donose da nam se to ne čini, a mi imamo jedan fini izraz u Podravini koji kaže: "Najte nam samo pomagat." Ali suglasan sam sa vama kolega Šuker, gdje kažete da struktura proračuna jedinica lokalne samouprave je takva da ne ostavlja puno prostora, a obveza je puno. Vi ste ih naveli redom, pa samo ako krenemo od onoga predškolskoga odgoja od dječjih vrtića o čemu ste govorili, pa ja sam osobno svjedočio sa koliko su volje, želje brojni naši čelnici jedinica lokalne samouprave radili, stvarali, izgrađivali te dječje vrtiće kako bi naša djeca imali određenu kvalitetu predškolskoga odgoja i sad sa ovakvim načinom to dolazi u pitanje. No, naravno dolazi ona mogućnost da kaže ovome sada roditeljima, e bit će cijena A ja pitam od čega kad znamo na kakvim razinama, da se radi o poljoprivrednom stanovništvu koji jednostavno nemaju i usput budi rečeno da sada ovih dana kad čelnici jedinica lokalne samouprave glava boli zbog proračuna, da gotovo stavka pomoći obiteljima i kućanstvima po osnovi socijalnoj daleko veće su svakim danom sve više. Sigurno ima i drugih područja o kojima se može govoriti. Jučer sam govorio o vatrogastvu, dakle o očuvanju onih vrijednosti, onih kudova. Pa to je sve u tim našim ruralnim područjima sačuvano i sada će to doći isto tako u pitanje. To ne doprinosi

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Milinković vi kao čelnik jedne male jedinice lokalne samouprave ste ustvari potvrdili ono što naš klub kaže. Mi nismo protiv poreznog smanjenja i povećanja plaća hrvatskim građanima, ali smo zabrinuti kako će funkcionirati jedinice lokalne samouprave. Tim više što zbog gospodarske krize prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada su se drastično smanjili, struktura proračuna siromašnijih i manjih jedinica lokalne samouprave je takva da njima prihod od poreza na dohodak čini preko 60% izvornih prihoda. I logična stvar, ako se smanji udio s kojim se financira socijalna skrb, ako se smanji udio županiji za financiranje osnovnog školstva a ona financira osnovno školstvo u manjim sredinama onda je upitno kakav će biti standard tih učenika bez obzira na fond za … i decentralizaciju. Jer pitanje je da li će, a vidjeli ste prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sredstva za decentralizirane funkcije su povećana možda za nekakvih 200 milijuna kuna. Da li to može pokriti ovo sve što je uzeto? Ali isto tako nije dobro da se čeka 15-og ili kojeg u mjesecu kad će doći novci iz državnog proračuna da bi se platili nekakvi troškovi u osnovnom i srednjem školstvu i da bi se platili troškovi što se tiče socijalne skrbi. Prema tome mi smo, ponavljam po ne znam koji put, za porezno rasterećenje hrvatskih građana i time povećanje plaća ali trebalo je voditi računa o onim najsiromašnijima da njima možda plaće odu najviše gore, a ovo je nebitno koliko će dobiti ovi koji imaju 13 000, 14 000 kuna plaću, njima je svejedno da li je to 500 ili 800 ili 1000 kuna. Da smo protiv toga da nama saborskim zastupnicima i dužnosnicima rastu plaće, to treba isto napraviti i za dužnosnike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. To je politički stav naše stranke. Ali nas je strah kako će funkcionirati jedinice lokalne samouprave s obzirom da im je uzeto preko 2 milijarde i 200 milijuna kuna poreznih prihoda. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednja replika, poštovani potpredsjednik Doma Milorad Batinić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Naime kolega Šuker vas je jako lijepo slušati kad raspravljate kao financijaš, čovjek može puno čuti, naučiti i iz prakse i iskustva. međutim što hoću reći da se ne slažem sa većim dijelom vaše rasprave, pogotovo u dijelu kada ste kazali da će vjerojatno poskupjeti usluge u gradovima i općinama. Vjerojatno ste mislili na gradske i općinske poreze. Naime zašto? Pitanje je od čelnika lokalne samouprave a isto tako i predstavničkih tijela. Ono što se može iščitati iz vašeg dijela je pitanje i sada i prije ovih reformi i onih, ovog dijela što će doći izmjena Zakona o financiranju gdje će se povećati jedan dio prihoda prihoda s osnova poreza na dohodak, pitanje održivosti pojedinih sredina, općina i gradova. Tu se možemo složiti, da trebali smo i prije krenuti sa time. Ali isto tako vi ste propustili 2008. godine po donošenju Zakona o regionalnom razvoju tada se govorilo način kako će se krenuti u decentralizaciju i praktički da bude više spuštanja novaca u jedinice lokalne samouprave. Da to nije toliko jednostavno i da je to proces koji mora proći to svakako i ova Vlada je svjesna, ali ono znači ne znači da je nužno povećati opterećenje građana s osnova gradskih i općinskih poreza. Ja mogu razumjeti postojanje nekih problema što se tiče financiranja vrtića itd., međutim vraćamo se na ono pitanje održivosti pojedinih sredina. I mogu se složiti u dijelu, ne možda iz ovog dijela rasprave, da je nužna reforma lokalne samouprave. Znači, definitivno nije nužno i po sadašnjoj situaciji da čelnici lokalne samouprave ili predstavnička tijela dodatno opterećuju temeljem ovog smanjenja prihoda sa osnova poreza na dohodak svoje građane. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Uvaženi kolega Batinić, potpredsjedniče ovog Visokog doma, mi se u principu slažemo samo što vi nažalost ste pokušali kao čelnik lokalne samouprave naći model kako da podržite ovo što Vlada predlaže. Ja za razliku od vas imam mogućnost kao oporbeni političar i kao nekadašnji čelnik lokalne samouprave i čelnik resornog ministarstva da kažem neke stvari bez kočnica. Zašto? Pa poučen svim i dobrim i lošim iskustvima u prethodnim godinama. Dakle, problem decentralizacije Hrvatske nije sporan, samo gledajte Hrvatska se posložila da potrošački porezi i porezi od kapitala, to mislim na dobit, su prihod države, a porez na zaradu je prihod jedinica lokalne samouprave. I isto tako prihodi koji se plaćaju kao komunalna naknada kakav je to porez isto prihodi jedinica lokalne samouprave kao i onaj doprinos za izgradnju komunalne infrastrukture. Prema tome, ako se kreće u proces decentralizacije nije problem ako vi spustite obveze da spustite i prava ali ovdje se niti spušta obveza a prava se itekako uzimaju. I to je ključni problem. Dakle, mi uzimamo 2 milijarde i 200, ali ne uzimamo mi 2 milijarde i 200 od 50 milijardi, mi uzimamo 2 milijarde i 200 od nekakvih 10, 11 milijardi kuna, iz tih sredstava. Dakle, mi uzimamo u prosjeku između 17 i 20% jedinicama lokalne samouprave novaca. Ali ponavljam, ono što mene zabrinjava je struktura lokalnog proračuna. Vi dakle učešće roditelja u financiranju vrtića, komunalnu naknadu, komunalni doprinos, novce od prodaje stanova morate namjenski koristiti. Ne možete ih iskoristiti za neke druge troškove. A iz ovih sredstava kako decentraliziranih tako i udjela u porezu na dohodak se financiraju upravo najosjetljivije skupine društva u jednoj jedinici lokalne samouprave. Dakle, od predškolskog uzrasta, od djece u osnovnim i srednjim školama, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva. I vjerujte mi da ovih 1,3% nije bilo dovoljno za javne vatrogasne postrojbe jedinicama koje ih imaju nego su se krpali jedva jedvice, a vi im sad smanjujete ta sredstva praktički za 0,3 postotna poena ili 30%. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je treći klub, to je klub Nezavisnih zastupnika ne samo teoretski nego povećat će se jasno i za veliki broj radnika. Znači ovim prijedlogom zakona predlaže se povećanje osobnog odbitka 2200 na 2600 kuna mjesečno, osobnog odbitka umirovljenika sa 3400 na 3800 kuna mjesečno, te izmjena poreznih razreda na način da će se porezna stopa od 25% primijeniti na razliku porezne osnovice između 2200 i 13 200 kuna. I to je otprilike recimo bit. Ovaj zakon sigurno da ima svoju cijenu, cijena ovog zakona je milijardu i osamsto milijuna kuna. Ta cijena, to je svima nama jasno prelit će se uglavnom na proračune lokalne samouprave. Što će to konkretno značiti vizavi onih kompenzacijskih mjera kome će se uzeti to je jedna druga priča. Prihodi, i tu moramo biti na čisto, Republike Hrvatske iznose 114 milijardi kuna, tih 550 ili 570 lokalnih samouprava 21,9 milijardi kuna. Neko je spominjao onaj Plan 21, onih 10% da bi se trebao dignuti na 20%, to naprosto ni tada nije bilo točno jer pred 3 godine prihod lokalne samouprave je iznosio 17 ili 18%. Ja se slažem da smo mi ovdje na neki način u nekom nakovnju između većih plaća za jedan milijun i dvjesto tisuća hrvatskih građana ili radnika i prihoda lokalne samouprave. Ako se netko zalaže da se Hrvatska decentralizira onda sam to ja. Da se Hrvatska regionalizira isto tako. Ne, ne samo to nego jesam da se kompletan ustroj lokalne samouprave, al ne samo ustroj, nego i ona prihodovna strana vrati ako je moguće, a znam da je to nemoguće, na razinu kako je lokalna samouprave izgledala do 90.te godine iz jednostavnog razloga što se tada Hrvatska i lokalne naše jedinice su se najbrže razvijale. Tada je Hrvatska sa svojim općinama gotovo bila federativno, da se tako izrazim ustrojena. Na taj način doživljavam lokalnu samoupravu i danas. Drugo, ono što želim reći vidite tvrdim da se i tada do 90.te godine puno slobodnije živjelo, ajde da bude preciznije, bezbrižnije živjelo no što živjeli danas, mediji su bili apsolutno slobodniji barem kad je riječ o Istri, strah je bio manji, nepotizma gotovo da i nije bilo, bilo ga je znalo se da šef ne možete biti policiji ako niste u partiji ili katastra, ili vodovoda, ili uljanika al danas ako niste u partiji vi ne možete dobiti niti onaj trimer da kosite travu uz cestu ako niste član vladajuće strukture. O kriminalu itd. neću govoriti. Znači neću dignut ruku npr. za gubitak statusa brdsko-planinskog područja, ali između ostalog ozbiljan generator krize u Hrvatskoj je s jedne strane ustrojstvo države a s druge strane i lokalne samouprave. Još jedanput ću ponoviti, prihod države 114 milijardi kuna sa kreditima 130 milijardi kuna, prihod lokalne samouprave 21,9 milijardi kuna. Da reći ću i to da od krize na ovamo broj zaposlenika u nadgradnji povećan je za 22 tisuće, plaće za nekih 3 milijarde kuna, sa 37 na 40 milijardi kuna, išle su u nadgradnju dok u realnom sektoru broj zaposlenika od krize na ovamo smanjen je za 120 tisuća ljudi, a neto plaće su manje za 8 milijardi kuna. I jasno je da to tako više ne ide i da se na neki način mora uozbiljiti i država i lokalna samouprava. Jasno je i to da ovaj zakon je na neki način izborni zakon, npr. ako dobijete 100 kuna veću plaću mjesečno puta 12 mjeseci to je 1200 kuna, ako dobijete 300 puta 12 to je to je negdje 3600 kuna i to na neki način u ovome dijelu bi trebalo iznivelirati. Država što god neko mislio 95% sredstava naprosto ima zadanih tih sredstava, to su otplate prije svega kredita, kamate, tu su mirovine, tu su plaće za preko 250 250 tisuća ljudi, u zdravstvu, u policiji, ne znam državnoj upravi itd. tu je socijala, tu je uprava i gotovo da za razvoj nema. S druge strane, i lokalnu samoupravu valja reformirati jer svaka općina ne može raditi sve i treba joj jasno spustiti s druge strane sredstva ali ih i reći. Mi s jedne strane imamo talijanski-francuski model znači to je model koji poznaje veličinu općina kao što su u Hrvatskoj gdje su svi manje-više volonteri ili imamo onaj dansko-engleski model gdje su općine neusporedivo veće no što su bile i do 90.te godine u Republici Hrvatskoj. Funkcionira jedno i drugo dok Hrvatska na žalost nema ništa ni od jednih ni od drugih i mi rapidno tonemo. Kad govorimo o nekim troškovima koji bi se isto tako mogli recimo rezati, smanjivati na lokalnoj razini pa ja ću recimo samo spomenuti slučaj Županije Istarske. i četiristo tisuća kuna, za medije 4,2 milijuna kuna godišnje, intelektualne usluge 7,9 milijuna kuna, za telefone 5,1 milijun kuna siguran sam da ih Vlada toliko ne troši, za gume 750 tisuća kuna, 1200 guma se kupuje godišnje, računalne usluge 2,9 milijuna kuna jednom riječju materijalni troškovi 99 milijuna kuna, plaće 66 milijuna kuna, a o o uredima u New Yorku itd. jednostavno da ne govorim. A sve to mora se opet kad je riječ o Istri množiti puta 4 ili 5 jer u Istri uz Županiju Istarsku slično je i drugdje, imamo još 10 gradova i 31 općinu. Znači ovaj zakon, to ćemo ga podržati onaj o brdsko planinskom području, vidjet ćemo što će značiti te kompenzacije, ali po meni to znači ogroman gubitak za tu ruralnu Istru i za njega sigurno neću dignuti ruku. Ovaj zakon negdje bi mogao podnijeti Istri gubitak od 70, možda 80 milijuna kuna. Npr., županije će ostati bez 20 milijuna kuna, grad Pula ako se ne varam blizu 25, 26 milijuna kuna, nije bitno, 27, i doista to će biti veliki udar, ali isto tako smatram na stavkama koje sam spominjao da tu postoji određena rezerva. Da li je bolje da lokalna samouprava na neki način pokuša sama kompenzirati tih 60, 70 milijuna kuna ili da se naprosto razbacuje na te PR-e, da se svaki dan u Županiji istarskoj potroši na reprezentaciju, svaki radni dan, 3999 kuna, zašto nisu zaokružili na 4, ne znam, ili da se negdje oko 6,5 tisuća svakog radnog dana potroši na tu reprezentaciju? I to moraju isto građani znati, a između građana i ove rastrošnosti uvijek ću birati građane. Između ovakve države i lokalne samouprave, izabrat ću preustroj države i jasno lokalne samouprave. Ali vrlo kratko, novaca jednostavno nema. Ja se slažem između ostalog da je ovo izborni zakon, nitko ne misli isto tako da će 2000 deficit biti 12 milijardi kuna. To je naprosto gospodo smiješno. Pa danas je 19 plus deficit komunalnih tih poduzeća, to bi moglo biti negdje oko 22 milijarde kuna. I toliko će biti sigurni i 2015., a otrežnjenje će prije ili kasnije doći vjerojatno već '16. Znači, sigurno je da će se lokalna samouprava naći u neusporedivo težim problemima no što je danas, ali isto tako volio bih znati koliko je barem dolje kod nas zaposleno ljudi, recimo u 2013. i prvih 7, 8, 9 ili 10 mjeseci ove godine. podacima koje imamo, blizu stotinjak ljudi, to je 10 milijuna kuna više samo za plaće u ovih 2 godine no što se je osiguravalo pred dvije godine. Za što? Vraćaju se usluge za izbore, gospodo. A maloprije je ministar rekao, da 2008. u lokalnoj samoupravi imamo 35 tisuća 311 zaposlenika, a 2013. 42 to je znači nekih 7 tisuća ljudi više. Da su plaće sa milijardu i 600 milijuna kuna porasle na 2,1 milijardu kuna, a troškovi za zaposlenike sa 2,1 milijardu na 2,6 milijardi kuna. Ono što je bitno, jasno da se na neki način kompenzira gubitak milijardu i 800 milijuna kuna naprosto to je nemoguća kompenzacija, ali ako se negdje nekome da, nekome drugome, to je jasno, treba uzeti. Netko je predlagao, mislim Anteo Milos jučer na ovom skupu gradonačelnika da to treba učiniti između ostalog poljoprivrednim zemljištem. Apsolutno jesam da poljoprivrednim zemljištem upravlja lokalna samouprava, ali oni političari koji su takoreći bez kune došli do hektara i hektara tog poljoprivrednog zemljišta, u međuvremenu urbanizirali, počeli preprodavati pa im to danas vrijedi milijune i milijune eura, to treba revidirati i njima to treba oduzeti, a seljaku ako je potrebno i krv dati. Ono što isto moramo znati, mali poslodavci, 100 tisuća ih je u RH. Zapošljavaju 420 tisuća ljudi, čitam još 2 tisuće njih našlo se na onim, pod navodnicima, crnim listama da ne isplaćuju plaće. Sad imamo znači svakog 10. malog poslodavca koji je u takvoj jednoj situaciji. Poduzetnici su na izdisaju, mali biznisi su pred bankrotom, male tvrtke su enormno zadužene sa 72 milijarde kuna. Ti ljudi imaju sve pod hipotekama i slažem se da treba na neki način potaknuti potrošnju, da li je ovo najbolji model, ne znam, ali je jedan od modela. Točno je i ono što je netko rekao, da oni koji imaju plaću u neto iznosu sumnjam da će osjetiti bilo koju korekciju u dijelu plaće, ali za kraj milijun i 200 tisuća radnika bi moglo imati neku veću plaću, lokalna samouprava će izgubiti ozbiljan novac, to je točno, tu treba raditi sada na kompenzaciji, ali to znači da će se i nekome drugome uzeti, ali svi se slažemo da se sve treba naprosto racionalizirati, a i reducirati. I ovaj zakon, još jednu samo rečenicu, ima jedan dobar dodatak. ovim Zakonom o dohotku 2015. porezna uprava moći će udariti po građanima koji za stečenu imovinu nemaju pokrića pokrića u primitcima. Znači, zakon ovdje predviđa oporezivanje razlike između procijenjene vrijednosti imovine i dohotka po stopi od 40%. Međutim, po meni, nije dovoljno njih oporezovati, treba im naprosto uzeti sve ono što su nezakonito stekli, a ne kroz takvu jednu … formu iste rehabilitirati jer ispada da u ovoj zemlji se može raditi što god se hoće, ali i na kraju ponovo će doći neki dan kada ćeš nešto platiti za ono što ti ni po ljudskim ni po Božjim zakonima nije smjelo pripasti i da ćeš na taj način, eto, legalizirati svoje … protupravno, ne znam kakvo ponašanje. Da, još jedanput ću reći, za Zakon o brdsko planinskim područjima, ruku neću dignuti ali ovaj zakon ću naprosto podržati ako ni zbog čega, a onda u vjeri 200 tisuća ljudi dobiti neku veću naknadu po osnovu rada. Ali da treba jačati, decentralizirati, regionalizirati Hrvatsku, ovo sigurno nije put put na tome treba naprosto ustrajati. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin sigurno slažem se s vama da se trebamo zalagati za punu decentralizaciju odnosno ne samo obaveze nego naravno fiskalnu decentralizaciju. Rekli ste da je ovaj zakon da cijena pada na račun jedinice lokalne samouprave, čuli smo danas isto tako vrlo često da je ovo izravni udarac na proračun jedinica lokalne samouprave. Možemo reći da je ovo obzirom da je najizadšnjiji prihod jedinica lokalne samouprave da to jest donekle točno. Međutim s jedne strane možemo reći da jedinice lokalne samouprave gube ali i s druge strane dobivaju. Kada pogledate ukidanjem olakšica za dividende do 12 i udjele u dobiti koji prije nisu bili oporezovani. Isto tako možemo reći da nemojmo zaboraviti fiskalizaciju jer smo imali i povećan promet i povećan porez na potrošnju i povećani prihodi, naravno sve to ide u jedinice lokalne samouprave. Sada govorimo mi o gubicima, međutim mi ne možemo reći koliko će koja lokalna jedinica lokalne samouprave izgubiti. Kada pogledate mi dobijemo sumu međutim koliko mi imamo? Ljuti koji primaju manju plaću, višu plaću itd. to je to je ono odokativno da se kaže ne znam 9, 10% da ćemo gubiti iz lokalnih proračuna. Prema tome, mišljenja sam da mjere moramo gledati u paketu, da niz mjera koje pune proračune jedinice lokalne samouprave već su donešene, a i donijet će se kako čujemo najavu za pomoć kod onih koji najviše gube jedinice lokalne samouprave koje najviše gube. I još jedna stvar, sada smo mi u EU, postoje postoje razmjene podataka o dohocima fizičkih osoba ostvarivanih u drugim zemljama. Znači i ovdje su se raširile porezne osnove i na ovaj način. I na kraju, slažem se s vama da nas čeka još puno, puno toga uvođenja reda u našoj državi, a i ovaj zakon je jedan od zakona koji zapravo uvodi red. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Damir Kajin. Daj Bože da se uvede red. Činjenica je nemojmo se ovdje jednostavno farbati udar će biti na lokalne samouprave i to ozbiljan udar. Zašto? Zato jer one na neki način izgubiti milijardu 800 milijuna kuna, s ovim kompenzacijskim mjerama koje se predlažu u ovim zakonima ili u ovom setu dolazimo negdje do 400 milijuna kuna, znači minus je negdje milijardu i 400 milijuna kuna. to je jedan ozbiljan udar što se iste tiče, to je naprosto gubitak negdje oko 6% ukupnih prihoda lokalne samouprave. Slažem se da ima tu i rezervi, da treba učiniti reda ali kako u lokalnoj samoupravi tako i u državi pa će onda možda svima biti Međutim i to je činjenica da ovo što se dešava u državi, što je daleko bliže kamerama ili svjetlu reflektora to je stalno na udaru, dok se u nekim drugim sredinama doslovce može činiti što god se hoće i shodno toj logici pogotovo ako su institucije umrežene, lokalna samouprava, država, DORH, policija itd. onda imamo ono što imamo. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin rekli ste da je ovaj zakon izborni zakon, tumačeći to prije svega povećanjem plaća plaća oko milijun ljudi će dobiti veću plaću pa je to godinu dana pred parlamentarne izbore po vama jedan vid promocije ove Vlade i koalicije, dakle izborni zakon. kada gledamo lokalnu samoupravu i gubitke nastale ovim zakonom onda je to kontra izborni zakon za čelnike lokalnih samouprava jer će oni vjerojatno povisiti cijene u svojim lokalnim samoupravama i vrtića i svega ostaloga. Dakle moje je mišljenje, a vi ste naveli već neke dijelove, da se zapravo i u državi ali i u lokalnim samoupravama radi o rastrošnosti i nerazumnoj potrošnji. Ja sam razgovarao sa ministrom Lalovcem jučer neformalno izvan ove dvorane i rekao sam mu da bi bilo najbolje da on ode u jednu sobu i sam iskriža stavke u državnom proračunu jer ono što mi čitamo za nematerijalne rashode u svim stavkama vidimo da su to ogromne stavke u potrošnji u državnom proračunu. Isto tako u jedinice lokalne samouprave, a vi ste naveli primjer Istarske županije, evo u Slavonskom Brodu sve gradske tvrtke imaju po dva direktora. Zašto? Zbog političke konstelacije snaga u samom gradskom vijeću, dakle obje strane imaju po jednog direktora u svakoj firmi da bude vuk sit i koze na broju. Ali to građane Slavonskog Broda košta još jedne plaće direktora za koju građani moraju dati porezni obveznici moraju platiti. Takve stvari se događaju u mnogim jedinicama lokalne samouprave i mislim da ima mjesta štednji i u državi i jedinicama lokalne samouprave. Ta rastrošnost, ta nerazumna potrošnja je poput potrošnje pijanih bogataša koji nisu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i u državi mnogih ministara, ali i čelnika čelnika jedinica lokalne samouprave. Dakle ljudi su još uvijek nesvjesni i ne razumiju situaciju u kojoj se nalazimo. A to da ne žive na visokoj nozi to je druga stvar. Gotovo da se u cijelosti naprosto slažemo. Ima rezervi, treba štedjeti na svim razinama. Nije bitno da li je riječ o državi, da li je riječ o lokalnoj samoupravi, da li je riječ o komunalnim poduzećima, dali je riječ o agencijama, da li je riječ o nevladinim udrugama za koje se na godišnjoj razini u državi Hrvatskoj izdvaja, ako se ne varam 4 ili 5 milijardi kuna. … /Upadica se ne razumije./ … Molim? 3 milijarde pardon, ok 3, malo. Uskoro će to biti 4 ili 5. Ja, još jedanput ću ponoviti, na neki način ne moramo se činiti slijepima, ovaj zakon i Izborni zakon, ali je činjenica da ovaj zakon ipak će omogućiti da teoretski milijun i 200 tisuća radnika primi veću plaću. S druge strane, ja ne mogu razumjeti zašto bi ljudi koji vode lokalne jedinice povisili cijene u vrtićima, zašto bi trebala sutradan biti skuplja komunalna naknada ili zašto bi trebala biti skuplja i onako preskupa cijena vode. Pa neka malo manje troše. Evo npr. samo jedan podatak. Mediji u Županiji istarskoj i njihovih ne znam koliko sada PR agencija u županiji 4 milijuna 163 tisuće 637 kuna. 163 tisuće. Ako to pomnožite puta 31 općina plus 10 gradova, mi dolazimo gospodo do 15, možda i više, 16 milijuna kuna. U jednom mandatu 60 milijuna kuna puta tri ili četiri mandata, dolazimo do cijene opće bolnice pod krovom. Ne može tako više i to ljudi u Istri moraju znati i to mora znati hrvatska javnost da naprosto ovakvo ponašanje je nedopustivo, na granici samoga kriminala. Drugdje u Hrvatskoj za to odgovaraju, u Istri i dalje na taj način se razbacuje. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Kajin, vi ste u svojoj raspravi spomenuli da se zalažete za decentralizaciju Hrvatske, da ste protiv ukidanja Zakona o brdsko-planinskom području i tu se možemo složiti i ja bih tu isto tako dodao i decentralizaciju Hrvatskih šuma jer Hrvatske šume su država u državi. Kad se Hrvatskim šumama upravljalo kao nekada na nivou šumskih gospodarstava, tada u jedinicama lokalne samouprave ostajalo mnogo više sredstava pa su se tako gradile i ceste i škole i vrtići i vatrogasni domovi, igrališta, tada nas ne bi toliko smetalo smanjenja sredstava jedinica lokalnih samouprava od poreza na dohodak. Međutim, jednu stvar se ne mogu složiti jer ćete vi podržati ovaj zakon zbog toga jer se pitam da li će se ovom reformom zaista povećati standard građana, jer smanjenjem sredstava jedinicama lokalnih samouprava, jedinica lokalne samouprave će ta sredstva morati nadoknaditi iz drugih izvora kako bi se moglo dogoditi da građani moraju dodatno plaćati onda i komunalnu naknadu i prirez i vrtiće i ostalo. Hvala. **Kajin, Damir (ID - DI)** Ako mene netko pita, tu govorim preko 20 godina i jasno da se ustroj lokalne samouprave na neki način vrati na ono što smo imali i kako je ona izgledala godine 1990. Tad je Hrvatska bila najviše decentralizirana, ali se i najbrže razvijala. U međuvremenu su se okolnosti bitno promijenile. Ne možemo mi kada govorio o prihodima koji ostaju iz poreza, poreza, doprinos na razini neke lokalne jedinice govoriti samo o prihodima te lokalne jedinice nego moramo imati na umu npr. kad govorimo o Istri 7800 plaća koje se financiraju iz državnog proračuna plus 1400 onih u policiji. Tu je 48 000 mirovina, tu je socijala i tome slično. Da, još jedanput ću reći, najbrže se Hrvatska razvijala

Što se tiče brdsko-planinskog područja, apsolutno sam protiv da se taj zakon dira ili da se taj zakon korigira. Nije u ovom zakonu suština samo prihod lokalne samouprave, nego je stvar u tome da su građani sa tog područja imali pravo na povrat, ne znam koliko je to bilo u Buzetu, možda 1200, 1500 kuna, ali to je značajan prihod po svakom zaposleniku ili umirovljeniku. Dobro, nije svaki umirovljenik imao tako i ostajala su posebna sredstva ili bolje rečeno olakšice koje su bile rezervirane za naše

Hvala potpredsjedniče. Kolega Kajin, vi ste u svojoj diskusiji osvrnuli se a i kolega Boro Grubišić je ovdje rekao da je ovaj zakon i izborni zakon. Ja se mogu u jednom dijelu složiti, ali moramo i demistificirati što taj zakon donosi. Kad govorimo o plaćama onda imamo 60 000 radnika koji su na minimalnoj plaći i oni će temeljem ovog zakona ostvariti veće neto plaće, od 13 kuna do 30 kuna. Imamo one sa bruto plaćom od 4000 do 13 000 kuna koji će negdje u prosjeku, ovisi o osobnim onim odbicima, ostvariti negdje oko 180 kn prosječno na neto plaću. Oni od 13 000 do do 20 000 će ostvariti veću plaću od 350 do 1000 kuna. I sada kada to metnemo u realne okvire oni koji imaju malo dobit će vrlo malo, a oni koji imaju puno dobit će puno više. Poanta cijelog ovog zakona je praktično ne da dobe svi, jer će neki dobiti vrlo malo nego da se dobije statistički podatak, pa ćemo imati prosječnu neto plaću veću i sa time će se hvaliti ova Vlada da je neto plaća porasla. A koliko je stvarno radnika dobilo to je ministar ranije govorio ovi preko 13000 je vrlo mali broj koji će stvarno ostvariti određene veće plaće. I to je istina ovog zakona. Hvala.

sumnjam da će osjetiti bilo koju korekciju u dijelu plaće. To će biti gotovo nemoguće, poglavito kada znamo u kakvoj je gospodarskoj situaciji mali poduzetnik u Republici Hrvatskoj. Prije sam rekao za govornicom, imamo 100 tisuća ljudi, znači tih malih poduzetnika koji zapošljavaju negdje 420000 radnika. Rekoh da je u zadnjih nekoliko mjeseci još 2000 njih. Sad ih je ukupno 9000 onih koji su se našli na onoj crnoj listi da ne isplaćuju plaće. Ma nisu naši poduzetnici kako bih rekao, u Istri bi rekli farabuti, odnosno razbojnici. Oni su naprosto se našli u situaciji da su na izdisaju, mali biznisi su pod bankrotom. Rekoh da male tvrtke su enormno zadužene preko 70 milijardi kuna, da ti ljudi imaju sve pod hipotekom. I usuđujem se reći da je materijalna situacija tih ljudi koji vode te male trgovinice, obrte itd. i teža nego čak radnika koji rade kod njih. Ali za kraj još jedanput milijun i 200 tisuća radnika teoretski bi moglo imati nešto veću plaću. Činjenica je da će lokalna samouprava izgubiti. Ovdje se govori milijun i 800, milijun i 400 sa mjerama kompenzacije koje se ugrađuje što opet znači da nekom drugom treba uzeti. Ali svi se slažemo da se sustav mora racionalizirati kao što isto tako vidimo da oni koji imaju najmanje bruto iznose dobit će malo, oni koji imaju veće dobit će puno više. Neću reći puno, za hrvatske prilike to je sigurno znatno. A da li će sve to zajedno potaknuti potrošnju ostaje da se vidi. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika i poštovani Furio Radin. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja bih htio reći to na jedan lijep način tako da ne uvrijedim nikoga. 20 godina će biti iduće godine da smo zajedno u ovom Saboru, kolega Kajin. Od tih 20 godina gotovo 17 godina ste govorili suprotno od ovoga. Ja bih se na vašem mjestu osjećao nelagodno. Kako je to moguće? Jel' si postavljate koji put to pitanje? Kako je moguće da sam ja 17 godina bio jedno, a sad sam suprotno od toga, okrenuo sam pilu na tupu stranu i tupo pilim i nastavljam. Kako je moguće da sve te brojke koje ste vi rekli i o PR-ima, ovima, onima su demantirane jučer, prekjučer na Skupštini Županije istarske kao što su demantirane sve one stvari po kojima bi ispalo da je cijela Istra drogirana i to stalno ponavljate. Načelnik policijske uprave gospodin Dragutin Cesar je sve to demantirao, a vi i dalje to tvrdite. Pa ste se vratili unutra, popili valjda dvije pive, pa ste napravili metež, pa su vas izbacili sa skupštine. Kolega Kajin, meni je vas žao. Nemojte na taj način govoriti protiv vaše sredine. **Kajin, Damir (ID - DI)** Furio, nemojte vi mene žalite. Ja se ni najmanje ne osjećam nelagodno i 20 godina govorim isto, 20 godina govorim isto, na isti način. A mislim da bi se trebali osjećati nelagodno oni koji su opljačkali Istru i naše gradove. Ništa nije načelnik policijske uprave mene demantirao, ništa. Lažeš! Sve lažeš, sve lažete i osjećam se ponosno vis a vis ovoga što govorim. Ali bi se trebali oni koji su cijelu Istru privatizirali u zadnjih nekoliko godina itekako osjećati se i zabrinuto. A ja ću ti sada kada spominješ PR-e odnosno medije, spomenuti sljedeće.

a do kraja godine morate potrošiti na svoj PR na glancanje lika i djela 4 milijuna 163 tisuće 637 kuna. Pa to je kriminal, pa to je razbojništvo, pa to građani Istre na zaslužuju. Istra zbog ovakvog ponašanja rapidno propada. Kriminal, nepotizam, nepotizam, droga i normalno pljačka proračuna i pretvaranje javnog u privatno. **Boljunčić, Valter (IDS)** Evo hvala. Ja sam iz Pule, nadam se da vas neće biti strah ni vas, ni druge nakon ovoga doći u Istru, pa možete kupiti pancirnu košulju kad prelazite Učku. Što se tiče broja …/Govornik se ne razumije./… ali brojke koje kaže gospodin Kajin su zbilja zaprepašćujuće. Grad Pula je od 2006. do danas smanjio za 25% broj službenika sa preko 200 na 180. Grad Pula za plaće daje 10,8% a zna se da se može davati do 20%. Grad Pula je dobitnik nagrade koja nije dana od nekoga iz Istre, nego izvana za društveno korisno upravljanje, prvi grad koji je dobio to. Gradovi Pula, Labin i ostali su uvijek među prva tri što se tiče transparentnosti rada. Županija Istarska je bez obzira što drugi tvrde u proteklom razdoblju porasla na 158 što se tiče indeksa razvoja i ostavila je iza sebe drugu Primorsko-goransku gdje se pričalo ovdje da se taj jaz smanjuje. Što se tiče PR-a gospodine Damire Kajin što se ne sjetite svog prijatelja predsjednika pulskog SDP-a Ferića gdje ste vi do jučer iz prostora SDP-a imali svaki dan konferencije protiv IDS-a, a taj isti je direktor Hrvatske lutrije koji otkad je postao je dao milijun i 700 tisuća kuna više na PR, od toga je nekad što se nije davalo počeo je davati novac na tiskovine, medije i drugo u Istri. Ali to je vama bilo korisno zato što su oni svaki dan vas pratili. Ja mislim ako vi inače u nacionalnim medijima u zadnjih godinu dana nađete jedan jedini pozitivni prilog o IDS-u a da ne kažem da su izgleda samo negativni onda ste zaslužili pored ove jedne penzije koju imate još jednu da imate mirnu starost kad vas već građani Istre ne žele za župana.

koji će biti isto jednoga dana. I normalno da sam i protiv ovoga ako je to radio gospodin Ferić, ali kada već jesmo kod nekih podataka pa Istra je 2001. bila 20 ili 27% ispred Primorsko-goranske županije, a danas je 2%. Bili smo negdje 18% iza Zagreba, danas smo 36%. O čemu mi to govorimo? Jednostavno rapidno se propada, stagnira se, upravo radi ove politike koju između ostalog prezentirate. je dio vladajuće koalicije. Pa Miletić je mogao jednim telefonskim pozivom recimo korigirati ovaj zakon. Zar nije ministar iz redova IDS-a gospodin Lorencin na Vladi digao ruku za ovaj zakon? Između povećanja plaća za milijun i 200 tisuća radnika i razbacivanja sredstava bilo da je riječ o Vladi ili državnim ministarstvima, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi jasno uvijek ću optirati za radnike. Prije je Šuker rekao jednu lijepu rečenicu čini mi se masakr, masakr lokalne samouprave. Ali, kako vi masakrirate karticama jastoge, škampe, janjčiće, oštrige, prepelice, mladu teletinu, lignje, orade, brancine, mislim da se to nigdje ne čini. Nažalost, karticama se plaća i nešto drugo. Što nije sramota kada grad Pula milijun i 800 tisuća kuna troši za nabavku lampadinica za osvjetljavanje valjda puta ljudima do kontejnera, a nema za knjige? Zar nije sramota da izdvaja 6 milijuna kuna za osvjetljavanje divova ili kako se zove dizalica pulskih a nema za … djeci i da ne nabrajam dalje. Nastavite masakrirati Istru i dalje. A onda ovaj životinjski svijet, ovu floru, faunu pustite na miru. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Da kolega Kajin, milijun i 200 tisuća zaposlenih će dobiti veće plaće. Evo budući ste vi spominjali Istru, kolega Grubišić Slavonski Brod, ja ću si uzeti isto za pravo da spomenem i općinu iz koje dolazim, Općinu Đurđenovac. Isto tako mogu navesti ovaj problem gdje se silan novac troši na reprezentacije, gdje se troši na ručkove, na domjenke, gdje su vijećničke naknade nerazumno visoke, gdje se vijećnici u nijednom trenutku nisu spremni odreći niti lipe tih naknada, a s druge strane bez razmišljanja podižu prireze građanima, podižu poreze tvrtkama, podižu cijene vrtića. I naravno za sve to alibi im je država. I za sve to optužuju državnu vlast. Smatram da taj način razmišljanja lokalnih moćnika nije dobar i da po tom pitanju treba poduzeti sve što je moguće da se to promijeni. **Kajin, Damir (ID - DI)** Nema razloga niti za jednu korekciju na više nitijednog komunalnog izdatka u odnosu na postojeći. Lokalnu samoupravu valja racionalizirati ali državu valja regionalizirati odnosno ustroj pokušati vratiti tamo gdje je bio do '90. Ali još jedanput ću reći ukupni prihodi lokalne samouprave, pardon države, 114 milijardi kuna, lokalne samouprave 21,9. Sa ovim ide dolje negdje milijardu i 400, možda milijardu i 800 ali mislim milijardu i 400. U konačnici to je gubitak 6 ili 7%. To je ozbiljan udar kada govorimo o lokalnoj samoupravi. Ali još jedanput naglašavam nema razloga pri ovoj rastrošnosti barem kad je riječ o Istri da ijedan komunalni standard poskupi. Nije logično da netko izdvaja pet zarez nešto milijuna kuna za telefone, 750 tisuća kuna za gume, 7,9 milijuna kuna za intelektualne nepostojeće usluge. Nije logično da se izdvaja 4,2 milijuna kuna za PR-e i medije i kada to pomnožimo sa svim jedinicama lokalne samouprave mi dolazimo do nekih 80, 90 milijuna ovako napuhanih Ovako se nitko racionalan u ovoj zemlji ne smije ponašati pa ni oni koji su dobili povjerenje građana da upravljaju tim nekim sredinama. Jasno do povjerenja građana se dobiva zbog malog izlaska na izbore, zbog velikih koalicija i zbog ogromnog novca, prije svega ovog medijskog, PR-ovskog novca odnosno novca koji se za to izdvaja. Ali svaka sila za vremena pa će se vjerojatno neke stvari i promijeniti i drugdje u RH, a ne samo dolje.

u svojoj raspravi puno ste spominjali lokalnu samoupravu i tu se s vama slažem da trebamo razmatrati načine na koje reformirati našu lokalnu samoupravu i učiniti je što efikasnijom, barem što se tiče nas kao zakonodavca. Međutim, spomenuli ste da imamo francusku, manje-više francuski model lokalne samouprave jednu mikro razinu lokalne samouprave, odnosno neki mikro menadžment ja bih ga tako nazvao što može biti dvosjekli mač, dakle može biti i dobra stvar, može biti i loša stvar. I kao u svemu i ovdje je najveći naglasak na ljudima. Imate općinskih načelnika koji rade odličan posao, imate onih koji ne rade gotovo ništa a uzimaju plaću. Dakle, prije svega ljudski faktor je taj koji No, ono kada govorite o lokalnoj samoupravi tu se s vama slažem, ono što me zaista smeta je da lokalna samouprava u nekim slučajevima može samo galamiti protiv države a ne može reformirati i racionalizirati svoje troškove. Imamo evo jedan vrlo svježi primjer iz Osječko-baranjske županije gdje su neke stvari u koje se nije išlo 20 godina a to je recimo okrupnjivanje ljekarničke institucije ide navrat na nos. Zašto? Zašto sada? Zašto navrat na nos? Dosada to nikom nije smetalo, 3 direktora, 3 upravna vijeća. Domovi zdravlja su nam još razdvojeni, 6 domova zdravlja, 6 ravnatelja, 6 upravnih vijeća itd. I možemo nabrojati još tisuću takvih primjera. Dajmo primjer, dajmo zapravo mogućnosti lokalnoj samoupravi da promijeni neke stvari sama iznutra a ovaj zakon, odnosno gubitak određenog djela prihoda će možda biti i poticaj da se stvari brže počnu odvijati. Hvala. Na repliku odgovara Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Problem je u tome prije svega što je u državi, u nadgradnji nije bitno da li je riječ o komunalnim poduzećima, lokalnoj samoupravi, agencijama odnosno državi zaposleno od početka krize na ovamo, školstvu, zdravstvu, ok slažem se sve treba biti, 22 tisuće ljudi. Zato treba izdvojiti 3 milijarde kuna samo za bruto plaće. Sa 37 došli smo 40, dok je s druge strane broj zaposlenih u realnom sektoru pao za 120 tisuća kuna, neto plaća za -8 milijardi kuna. Prije je rekao ministar da je u lokalnoj samoupravi od 2008. do 2013. broj povećan sa 30 zaposlenika, sa 35 311 na 42 392 ili za plaće, plaće su dignute za milijardu i šesto milijuna kuna, znači tih 7 tisuća za milijardu i šesto milijuna kuna, a preostalih milijardu i šesto ona razlika od nekih 14 tisuća koji su se zaposlili u pravilu u državi. To je taj neki omjer, odnosno troškovi za zaposlene sa 2,1 milijardu kuna na 2,6 milijardi kuna. Međutim, ima jedan drugi dobar dio ovoga zakona a to je što novim Zakonom o dohotku od 2015. porezna uprava moći će "udariti" po građanima koji za stečenu imovinu nemaju pokrića u primicima. nemaju pokrića u primicima. Iako ja osobno smatram da njima treba imovinu uzeti, ljude zatvoriti a ne rehabilitirati kroz ovakvu vrstu plaćanja poreza i to je bolje nego da se ništa po tom pitanju ne radi.

je u banani a veliki dio opozicije vlast brani i državni ustroj, i lokalnu samoupravu kao da teče med i mlijeko, kao da odgovornost nije ni na jednima i na drugima da je tako loše. Ali kad govorimo o lokalnoj samoupravi govorimo različito, netko misli na birokraciju, netko misli na kao što vi na Jakovčićevu sljedbu, netko misli ne na šumu nego na prašumu općina i gradova, no trebali bismo prije svega misliti na funkcije koje lokalna samouprava obavlja i kako će obavljati sa smanjenim sredstvima. Recimo primjer su domovi umirovljenika koji gube veliki novac. Hoće li se znači povisiti cijena boravka u domu za 50 ili 100%? Hoće li umirovljenici koji imaju 2 000 kuna penzije a radili su 30, 40 godina sada plaćati 4 000, čime? E dosjetili se, plaćat će djeca. Koja? Ona koja primaju 3 000 kuna plaću, imaju dvoje djece i ne mogu plaćati režije? I što ćete napraviti s tim ljudima, bacati ih na ulicu? Je se razmišljalo o tome što napraviti sa trećom populacijom, što s njima? Neki će moći plaćati, većina ih neće moći plaćati, većina sad nema dostatnu penziju da bi mogla plaćati domove. To je samo jedan od niza problema za koji nije pronađeno rješenje prije nego što se išlo u ovaj zahvat. A postoji i drugi, neće to biti poticaj, nema poticaja. Drugo je prekobrojna demokracija, drugo je nerad, drugo je neučinkovitost ali postoje realni problemi s kojima će se suočiti ljudi za nekoliko mjeseci. **Kajin, Damir (ID - DI)** Ovoj zakon sigurno ima manjkavosti i to govorim svo vrijeme, ali između građana i ove rastrošnosti nije bitno da li je riječ o državi, lokalnoj samoupravi, našim komunalnim poduzećima, ja sam na strani građana. Pitajmo njih šta oni o tome misle. Između ovakve države i lokalne samouprave biram preustroj i države i lokalne samouprave, ali vrlo kratko, jednostavno više novaca nema. Odgovornost kada spominjete je vjerojatno zajednička ili bi trebala biti zajednička vas, mene, ljudi koji su na vlasti, koji imaju ministre u toj Vladi od IDS-a, HSU-a ne znam HNS-a, SDP-a pa sve tamo do opozicije. Ja međutim samo smatram da nema naprosto potrebe za nove namete. Do danas omjer u prihodima države, lokalne samouprave bio je 114 naprema 21,9 milijardi, sad će to pasti, to će biti ogroman udar za lokalnu samoupravu, naći će se u ozbiljnim problemima, ali isto tako tvrdim da naprosto nema potrebe za niti jednu korekciju cijena na gore. Ako netko može izdvojiti milijun i 800 tisuća kuna, mi kažemo dolje za …, za uređenje tih trgova, pred Božić, odnosno Novu godinu, e pa Boga mi, onda mora postojati i nekih drugih rezervi, a da ne govorimo o ovom stranačkom zapošljavanju koje naprosto vrijeđa sve stanovnike pojedinih prostora. Rekoh od, a to se samo povezujem na ove brojke od 7 tisuća više zaposlenih od 2008. do 2013., neka u tome Istra participira samo sa onih 4,5%, koliko je to? To je negdje 7, 8, 7 puta, to je najmanju ruku, dvojbenim kriterijima našlo posao u lokalnoj samoupravi i komunalnim službama. Hvala lijepo uvaženi zamjeniče predsjednika. Kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s konačnim prijedlogom zakona, no po nama u klubu HDSSB-a to su mogla biti tri zakona. Naime, nekoliko stvari se mijenja u ovome zakonu, ali neke stvari se uvode i nove, prema tome po nama trebala su biti tri zakonska rješenja. Prije svega, kad je u pitanju porez na dohodak, mijenja se oporezivi, osobni odbitak s 2200 na 2600, itd., znači imamo razrede i to je onaj dio koji možemo podržati. No, uvijek gledajući izmjene poreznih razreda i mogućnosti da u Hrvatskoj dobijemo veće plaće, onda se treba pogledati da li u Hrvatskoj se to može ili ne može. To je prvo pitanje na koje tražimo odgovor, no kada vidimo da se jedinice lokalne i regionalne uprave zakida za 2 milijarde kuna, onda sigurno da nam je veliki upitnik iznad glave. Drugi dio se odnosi na kamate na štednju po stopi od 12% i to je po meni jedna također izdvojena cjelina jer uvodi se nešto što ulaskom u EU nismo bili obvezni uvesti, a to je porez na prihod od kamate i gledajući štednju u RH, možemo reći da 2% ljudi drži 75% štednje u RH i gledajući uvođenje ovog poreznog zakona, onda bi mogli reći, da, jesmo za uvođenja poreza na štednju jer upravo 2% građana štedi, a 98% jedva preživljava, a od tih 98% znamo da dobar dio ne može preživjeti i odlazi trbuhom za kruhom izvan RH. Dok gledajući taj porez, onda moramo reći da oporezivat će se i one bakice koje su štedile za posmrtnu pripomoć ili neki koji to koriste kao djeca za neki fakultet, prema tome trebalo je dati kriterije i možda neki iznos minimalan, da li je to možda 20, 30 ili 50 tisuća kuna. Možda nije trebalo obuhvatiti ili ga je trebalo obuhvatiti sa nekim manjim razredom. Prema tome, jesmo za porez na bogate, ali ne na onu sirotinju i onu crkavicu koju je neka bakica skupljala godinama. Također, nadalje ovim prijedlogom zakona predlaže se od 01. siječnja 2016. godine oporezivanje kapitalnih dobitaka. Prema tome, člankom 32. razdvaja se primjena ovog jednog zakona na ono što se primjenjuje ili najveći dio od 01.01.2015., a jedan dio od 01.01.2016., radi se o kapitalnim dobitcima. U Hrvatskoj nema puno kapitalnih dobitaka, ali gledajući što se događa u Hrvatskoj, gledajući makroekonomsko okruženje, gledajući i da nema novaca, nema potrošnje, nema gospodarskog rasta, Hrvatska je u recesiji, imamo pad BDP-a … na razini BDP-a … na razini 15-ak % i gledajući osobnu potrošnju, ali i ono što možemo simulirati da će se događati u idućem razdoblju, kada se primjeni ovo zakonsko rješenje od 01.01.2015., onda možemo reći da se gađa meta i vjerujem u dobre namjere ministra Lalovca, no meta se neće pogoditi. Zašto to kažem? Zato što sam godinama također radio u jedinicama lokalne i regionalne uprave i slušajući maloprije ministra da će se nešto možda dogoditi pozitivno ili neće, povećat će se potrošnja, možda hoće, možda neće, to me itekako brine jer sigurno da ministar kao i makroekonomisti moraju pogađati što će se dogoditi, a zato uvijek prije donošenja zakona potrebne su kvalitetne simulacije, a ne da kao što je bilo da smo mijenjali sa poreza na zdravstvene usluge sa 15 na 13 i klub HDSSB-a je bio protiv toga, pa onda nakon par mjeseci porezna politika diže se s 13 na 15. Tu se vidi jedno lutanje, nepripremljenost i to je ono što nije dobro u vođenju RH. Prema tome, kad su u pitanju porezi, tu moramo imati kontinuitet, a ne mijenjati ih iz dana u dan. Naša je sugestija u klubu HDSSB-a da se je prvo trebalo smanjivati PDV jer to je ono što je povećano i to je trebalo utjecati na povećanje potrošnje, ali da se mjerimo s našim susjedima. Jer kad gledate Srbiju sa 20%, kad gledate Bosnu sa 17%, Crnu Goru sa 17, kad gledate jednu Njemačku sa 19, Belgiju sa 21, Bugarsku sa 20% PDV-a, a ne treba nam biti uzor Grčka koja ima 23%, onda sigurno da je trebalo preispitati prvo tu odluku, a ne pokušavati zamagliti oči i smanjivati ili pružati mogućnost da u prosjeku ljudi dobiju 50-ak kuna više na plaću jer upravo se daje onima koji imaju, a uzet će se onima koji nemaju. Zašto to govorim? Zato što jedinice lokalne i regionalne uprave, netko je spominjao, 555 je, to je prvo pitanje, previše ih je u RH, treba doći do regionalizacije, decentralizacije RH. No želim reći ministru, kada uspoređuje podatke 2007. – 2011., broj zaposlenih onda ne treba zaboraviti da je upravo prenijete su ovlasti izdavanja dozvola i masa tih drugih stvari, faktički se prebacuju ljudi, a jedinice lokalne uprave baš i nisu povećavale broj ljudi. No jedinice lokalne samouprave brinu i o prijevozu i o europskim fondovima i o zdravstvu i o socijali, kulturi, sportu, vatrogascima, školama, vrtićima i poslovnim zonama no isto tako i o socijali božićnicama, uskrsnicama za one koji su u najtežoj situaciji pa do kupovine djeci knjiga onima koji su u najtežoj situaciji. Malo prije sam čuo gospodina Hajdukovića iz SDP-a kako priča o Osječko-baranjskoj županiji, no ja bih volio kada bi on u Hrvatskom saboru progovarao o gradu Osijeku o Osječko-baranjskoj županiji, a evo samo ovim zakonom uzet će gradu Osijeku 27 milijuna kuna, a to znači upravo smanjivanje svega ovoga ili onaj začarani krug ako se nešto smanji povećat će se cijene svih komunalnih usluga. Znači jedinice lokalne samouprave koje su od 2008.do danas za 30-ak posto smanjivale svoje proračunske rashode ili proračune, a u isto vrijeme proračun RH je rastao u prošlim godinama onda se vidi da nismo svi podijeli teret krize i onoga što se događalo u RH u ovim godinama. Gledajući da će se gotovo 2 milijarde kuna uzeti jedinicama lokalne uprave, ja želim reći da se neće uzeti jedinicama lokalne uprave nego će se uzeti građanima dobrom dijelu građana koje će se kroz smanjenje potrošačke košarice moći podvući crta nakraju godine i reći da im je bila potrošačka košarica manja, a dobili su veće plaće. No sa povećanjem cijena ulazimo u jedan inflatorni krug koji sigurno će nam zadati velike udarce, a vidimo da se Hrvatska 2016.neće moći zaduživati kao i dobar dio jedinica lokalne i regionalne uprave koji će se s ovim iscrpiti. Prema tome, mišljenja sam da ovaj materijal koji smo dobili trebao je biti puno sadržajniji u smislu simulacija i brojka onog što će se događati u idućim godinama. No isto tako kada ide ovaj zakon onda sam očekivao da će ići i paket zakona i kompenzacijskih mjera paralelno s njim na istom zasjedanju, na istoj sjednici, pa čak i u istom danu jel upravo te kompenzacijske mjere onda se može podvući crta i reći jedinice lokalne i regionalne uprave neće dobiti toliko ili će dobiti. No isto tako znamo da su sve jedinice lokalne uprave do 15.11. morale uputiti proračune u proceduru, a nismo imali smjernice Vlade RH. pa kako će imati smjernice kada Vlada nije donijela kompenzacijske mjere. Tako se ne može raditi u jedinicama lokalne i regionalne uprave. Ako se vodi Vlada, ako se vodi Ministarstvo financija onda moramo sagledavati da imamo i neke lokalne čelnike, da imamo i neke lokalne pročelnike za financije i upravo na takav način trebamo promišljati ako se politika donosi i mijenja s 1.1., a a znamo da se proračuni trebaju uputiti do 15.11.onda smo trebali taj projekat i te kompenzacijske mjere uputiti ranije. Često smo slušali i u ovim raspravama danas da će jedinice lokalne samouprave ostati bez sredstava. No sjećam se kada je i ova lijeva strana zagovarala da će se uvesti porez na nekretnine, pa vjerojatno smo procjenjivali da će s 1.1.biti neki pilot projekat da bi se u Hrvatskoj moglo procijeniti koliko ima uoće nekretnina i s čim se to moći jedinice lokalne samouprave raspoređivati se u idućem vremenu. No gledajući ovaj porez na kamatu, mišljenja sam da nije slučajno upućen prema građanima RH. bilo je možda logičnije da se usporedimo sa Mađarskom pa da smo krenuli na banke. No gledajući i poruke koje danas stižu da banke spuštaju navodno, čini mi se da je prva jedna od vodećih banaka u RH krenula, da će spustiti kamatu s 1.1.2015.godine. je za pozdraviti,a to je vjerojatno znak da u Hrvatskoj imamo prilično štednje. No isto tako vidljivo je da su strane banke u prošloj godini iznijele 2 milijarde eura iz RH. pitanje koliko će u idućoj godini kao i oni nerezidenti ali i građani RH iznijeti štednje. Prema tome, gledajući da ćemo imati smanjivanje štednje u idućoj godini vjerojatno moramo si postaviti pitanje od kuda ćemo financirati sve obveze u RH, a i pitanje s kojim polugama se može poticati gospodarstvo i gospodarski oporavak. Pa i malo prije kolega Šuker je govorio o 100 tisuća radnih mjesta, žalosno je kada mladi sele iz RH, žalosno je kada je napuštaju jel upravo je to najpropulzivniji dio stanovništva. Cilj mora biti maksimalna uposlenost i onda gledajući ovaj zakon možemo reći da nijedno novo radno mjesto se neće otvoriti ovim zakonom, no isto tako možemo reći da smo u odnosu na okruženje po porezu na dohodak nešto skuplji. kolega Linić je malo prije govorio da je trebalo ubaciti možda još koji razred, razgraničiti stope i taj njegov prijedlog također podržavam jel mišljenja sam da je potrebno više razreda. Ne mogu svi isto podnositi teret krize, ali u ovom slučaju vidi se da oni koji imaju veću plaću neće osjetiti krizu, a oni koji ne rade i koji imaju minimalne plaće upravo sa povećanjem potrošačke košarice itekako će u idućoj godini osjetiti osjetiti krizu, osjetiti to po novčaniku. To je ono što će biti problem u idućoj godini. Gledajući jedinice lokalne i regionalne uprave koje su u ovom trenutku ne bih rekao bespomoćne, ali koje će primijeniti alate, bojim se da kao i u ekonomiji tako isto i ovaj porez na dohodak nalazimo se u sustavu spojenih posuda, a tu posudu jedinice lokalne samouprave ispuhivale su u prošlih nekoliko godina i došle na neki prag gdje će vjerojatno teško dodatno rezati troškove osim preispitivanja kolektivnih ugovora i svega onog najtežeg što dolazi, u isto vrijeme im se smanjuju prihodi. Prema tome, kompenzacijske mjere neće biti dovoljne i bojim se da u idućoj godini s ovim zakonom ne da će se polučiti da imamo veću potrošnju, ne da ljudi bolje žive, nego dapače potaknut ćemo jedinice lokalne i regionalne uprave na povećanje cijena komunalnih usluga što nije dobro. Prema tome, vraćamo se na onaj početak što sam rekao u ime kluba, trebali smo razmišljati o smanjivanju PDV-a, pokušati biti sa našim susjedima u nekoj ravnoteži kako bi bili konkurentniji, kako bi bili možda i snažniji jer vidimo da zakon o strateškim investicijama nije urodio plodom, ljudi nemaju povjerenja u našu Vladu i investiranje u Republiku Hrvatsku, prema tome investicije nas zaobilaze i to je točno ministar rekao da ovo nije način kako ćemo dovući investicije. A da ne spominjem sa ovim rezanjem, kao što sam rekao maloprije gradu Osijeku 27 milijuna kuna, pa kako će uopće grad Osijek imat učešće za financiranje europskih projekata, pretfinanciranje i povlačenje sredstava gdje možemo od kune praviti 15. To je problem koji očekuje jedinice lokalne uprave u idućim mjesecima i onda će vjerojatno ministar Grčić doći i čudit se kako nismo povukli ta sredstva koja su nam bila u dispoziciji, a platili smo članarinu. Prema tome, klub HDSSB-a pošto je više zakona u jednom zakonu neke stvari su za podržat, neke nisu. Ipak ćemo morati biti suzdržani. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovana Nada Čavlović Smiljanec, izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bubalo, prva ću vas morati ispraviti kad ste u svom izlaganju govorili da će hrvatski građani plaćati od od 1.1.2015. porez na štednju. Ne porez na štednju nego porez na kamate za štednju. Smatram da je to vjerojatno vama onako u govoru ste izostavili, ali mislim da je iznimno bitno reći. Znači od 1.1.2015. plaćat će se porez na kamate na štednju. Govorimo o tome da, i ministar je govorio, da taj porez plaća se gotovo u svim državama, ne samo u okruženju nego u cijeloj Europi i moram reći da naša stopa poreza od 12% koja je ovdje predložena je daleko najniža u odnosu na ostale stope. Ali vratit ću se opet na početak, gledajte, izmjene Zakona o porezu na dohodak i povećavanje osobnog odbitka na 2600 kuna za posloprimce i povećanje osobnog odbitka za umirovljenike znači povećanje plaće za preko milijun hrvatskih radnika. Mislim da je to ono osnovno što ovaj zakon donosi. To znači povećanje plaće. Samo 3000 hrvatskih posloprimaca primaju plaću koja će biti oporeziva preko 40% i ne stoji tvrdnja da se pogoduje onima koji imaju velike plaće nego naprotiv, ide se na to da se pomogne onima koji imaju male plaće. Prvi puta u Hrvatskoj se uvodi osobni odbitak koji minimalna plaća neće biti oporeziva, a isto tako ni prosječna plaća i to su oni iskoraci koje je napravila ova Vlada. Kada govorimo o oporezivanju kamata na štednju i kad govorimo o oporezivanju, uvođenju oporezivanja 2016. godine kapitalnih dobitaka, pa gledajte, da bi porez na plaće i da bi doprinosi na kraju krajeva i cijena rada, hrvatskog radnika bila manja mora se proširiti porezna osnovica, a poreznu osnovicu možete proširiti znači na dohotke druge koji stvaraju građani pa je taj znači dohodak od štednje, to je dohodak građana. Dobitke od kapitalnih ulaganja, to su isto dohoci građana. Kako i zašto bi ti dohoci bili neoporezivi ako s druge strane oporezujete plaće radnika koje su iznimno niske? Prema tome, ovaj prijedlog zakona izmjena mislim da je sasvim …. Hvala lijepa.

ali radi se o tome da ulaskom u Europsku uniju nismo ga morali primijenit no klub HDSSB-a podržava da se one koji ju imaju, a to je 1 do 2% stanovnika, posebno ovi sa većim štednim ulozima da ih se oporezuje, ali ne i onu bakicu koja možda ima 2-3 tisuće kuna posmrtne pripomoći koja je bila neka štednja itd. Prema tome, tu se trebalo razgraničit one koji imaju od onih koji nemaju. No ponovo ponavljam, ovim zakonom dobit će oni koji imaju, a još više će izgubit oni koji nemaju zato što će cijene komunalnih usluga u jedinicama lokalne regionalne uprave rasti. Ovima se sa minimalnim iznosima ne povećava gotovo ništa jer … 5000 kuna povećava se iznos za 54 kune. Prema tome, kad govorimo o ovima što imaju minimalne plaće ja sam siguran da će im značajniji otići cijene troškova i potrošačka košarica da će biti manja. To je po bilo kojoj simulaciji što smo radili. **Lovrić Merzel, Marina (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bubalo, u svom govoru ste rekli ono kao što i sama mislim i mislim da velika većina ovdje zastupnika svaki zakon koji će imati u konačnici posljedicu za primanja onih koji najmanje imaju je uvijek dobrodošao. No mislim da ovdje treba gledati nešto što ima dugoročne posljedice kad govorimo jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a vi kao čovjek koji ste vodili i županiju i grad, kao i sama, sigurno znate da nije samo u pitanju povećanje cijena komunalne naknade, odnosno komunalne djelatnosti koja će podići cijene. Nego je važno za reći da općine, gradovi i županije imaju iznimno važnu ulogu u poticanju, stvaranju preduvjeta za gospodarski razvoj, a cijelo vrijeme pričamo o otvaranju novih radnih mjesta, o novom zapošljavanju. Što znači da poslovne zone, da komunalna infrastruktura, da voda, kanalizacija, sve ono što je potrebno da bi neki investitor došao u bilo koju općinu i grad, naravno da će zakucati na njihova vrata da bi dobio građevinsku dozvolu u roku od 45 dana, da bi se gradovi, općine odlučile za oslobođenje komunalnog doprinosa koji je trenutni namet, a njihov izborni prihod je velika, velika uloga općina, gradova i županija u gospodarskom razvoju. I mislim ako županije, gradovi i općine izgube veliki dio sredstava ono se neće samo reflektirati na školsku djecu, na prijevoz, na komunalnu cijenu, neće se samo reflektirati na potpore i poticaje. Ne zaboravimo da općine, gradovi i županije sufinanciraju kamate na obrtničke kredite, poduzetničke, da sufinanciraju poljoprivrednu proizvodnju, da sufinanciraju znači jedan cijeli niz potpora koje su iznimno važne za gospodarsku stabilnost svake općine, grada ili županije. Mislim da je taj … …/Upadica Stazić: Hvala. hvala lijepo. Pa evo, dobar dio ovog što je gospođa Merzel rekla upravo bi mogao i potpisati, jer upravo jedinice lokalne i regionalne uprave rade najveći dio posla, primaju investitore, razgovaraju s njima, upućuju ih, sufinanciraju sve od kamate ja bih rekao do poslovnih zona. Prema tome, upravo jedinice lokalne i regionalne uprave bude taj gospodarski interes i želju da netko negdje investira. Prema tome, oni su prvi ulazak investitora na ovaj prostor. Bit će im nešto otežano nakon izmjene ovog zakona, jer će jedan dio sredstava izgubiti. No, kad bi u ovom Saboru sagledali komunalni volumen komunalnog doprinosa svih jedinica lokalne i regionalne uprave 2008. i danas, onda bi jasno mogli detektirati di ćemo bit sutra, a to je da je značajno pao prihod od komunalnog doprinosa. Prema tome, u idućim godinama malo tog će se graditi. Građevinska operativa nam je na koljenima i tu detektiramo kao jedan od problema. Prema tome, tu moramo smišljati načine. I ono što sam jučer rekao i kod donošenja rebalansa u ovom Saboru moramo imati konsenzus ne samo oko rezanja rashodovne strane u proračunu, nego isto tako i svih važnih kapitalnih investicija koje mogu multiplicirati sredstva, koja mogu otvoriti nova radna mjesta i to je naš imperativ. Kolega Bubalo, bez namjere da dociram. Ali radi javnosti, jedinica lokalne uprave nema već jedno desetak godina, postoje jedinice lokalne samouprave. Samo da budemo što je moguće precizniji. Replika Nadice Jelaš. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. bakice čija će se štednja eto oporezivati, a ona štedi za posmrtnu pripomoć. Dakle, mislim da jednostavno ovakvo dramatiziranje ovdje nije potrebno. Naime, Ustav Republike Hrvatske kaže da svatko doprinosi funkcioniranju države u zavisnosti od materijalne snage. Štede dakle oni koji imaju, oni imaju nekakav višak kapitala što znači da su namirili osnovne, dakle egzistencijalne potrebe i ostao im je neki višak koji štede. Neki za određene potrebe kao što ste rekli, a neki odlično žive od kamata jer imaju velike uštede. I doista nije pravedno, nešto je maločas o tome govorila kolegica Čavlović. Nije pravedno da onaj tko radi da plaća državi porez i do 100% na svoj dohodak, dok netko štedi, dakle ima višak kapitala praktički ne plaća državi niti niti kune poreza. Ali vratimo se sasvim konkretno na primjer, odnosno slučaj bakice. Dakle, ako je bakica uspjela uštedjeti desetak tisuća kuna, a ne dvije, tri tisuće kao što ste rekli njezina će kamata na godišnjoj razini iznositi 200 kuna. Pomnožimo li tih 200 kuna kao osnovicu sa 12% koliki će biti porez to je 24 kune. Dakle, da li se isplati ovako dramatizirati oko 24 kune. Mislim da to nije iznos koji će na 10000 ušteđevine bakici predstavljati nekakav problem. Nije u redu ovako govoriti kao što govorite. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Krešimir Bubalo. Hvala lijepo. Pa mi u klubu HDSSB-a mislimo da ima i puno baka i puno djedova u Republici Hrvatskoj kojoj i 24 kune itekako puno znače, a to često vidim i na terenu za razliku od vas u SDP-u.

da je lokalna uprava i samouprava bespomoćna, a da se radi o sustavu spojenih posuda a da se radi o sustavu spojenih posuda pa prema tome da treba sve ove zakone gledati u cjelini i da bi trebalo izgraditi simulacije kako oni imaju učinke jedan na drugi, a pogotovo kada se to stavi u kontekst da je lokalna uprava i samouprava da su ostali bez niza prihoda i da zbog toga naprosto teško da mogu normalno funkcionirati. Prema tome, ovdje je s jedne strane ključ koji su prihodi upravo za ovo o čemu se ovdje radi, a što ste spomenuli o lokalnoj upravi i samoupravi, odnosno redistribuciji zapravo toga prihoda sa državne razine na ovu drugu razinu. I pri tome ste spomenuli i regionalizaciju i decentralizaciju. Međutim, tu se onda i u vašoj manjoj mjeri, ali i drugim raspravama govori kao administraciji na tim lokalnim razinama kao ono što je ključni problem i da tu treba rezati troškove. Zahtjev za decentralizacijom naprosto nije u korelaciji sa smanjenjem ovih, te administracije s obzirom da prebacivanje na lokalnu upravu i samoupravu će trebati više ljudi da se odrade poslovi koji se žele odraditi. Tako da bi i u tom smislu trebalo izraditi simulacije da se vidi što, o čemu zapravo razgovaramo tako da konačno jednom počnemo razgovarati na faktografiji, a ne na nekakvim pustim željama.

hvala lijepo. Uvaženi zastupniče gospodine Tuđman, radi se o zakonu spojenih posuda. Jer upravo kada režete jedinicama lokalne i regionalne razine regionalne razine onda moraju oni ili kompenzirati mjere ili će povećavati cijene. Prema tome, vidjet će se refleksije u idućoj godini. No, kada je u pitanju redistribucija prihoda prije svega govorili ste malo prije i pitali se za regionalizaciju, decentralizaciju u Hrvatskoj se vidi da je previše 555 jedinica lokalne uprave, a to vam mogu reći iz svog iskustva. Jedinice lokalne uprave sa prihodom manjim od 1000 kuna po stanovniku, često sam sugerirao dok sam bio župan ajmo dvije, tri jedinice lokalne uprave, imaš pravnike, ti ekonomista, ti ovo, ajmo zajednički raditi projekat. Prema tome, upravo kroz to bi se racionalizirao i sustav, u tom bi se duhu i lakše nastupalo i prema fondovima EU. Jer vidite i u ovom trenutku da dobar dio jedinica, gradova, općina pa čak i županija zajednički rade neke projekte kako bi, jel nemaju svi dovoljno ljudskih kapaciteta i svih drugih, prema tome jedinice upravo racionalizirale su troškove u prošlim godinama no nismo državu racionalizirali i vidljivo je kako su se troškovi rezali od 2008. do danas u gradovima, općinama i županijama. Ali vidljivo je i kako je bujao državni proračun. Prema tome i današnjom izmjenom Zakona o porezu na dohodak opet se reže jedinicama lokalne uprave tu mislim na općine, gradove i županije. A država svoju rashodovnu stranu ne reže. Prema tome, to je jedan od problema ali sigurno da će u Hrvatskoj morati doći do preustroja i nadležnosti i funkcija. **Stazić, Nenad Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bubalo dobili smo mi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i možda danas svi premalo govorimo o tome zakonu jer to nisu nikakve kompenzacijske mjere. Dakle, ona sredstva decentralizirane funkcije koje su po starom zakonu sudjelovale u porezu na dohodak, njihov udio je bio 12%, sad su smanjena na 6%. I kad pogledate da se tu radi o osnovnom školstvu koje vam pada sa 3,1 na 1,9%, srednje školstvo sa 2,2 na 1,3%, Zavod za socijalnu skrb sa 0,5 na 0,2%, domovi za starije i nemoćne sa 1,7 na 0,6%, zdravstvo dakle županijske bolnice sa 3,2 na 1% i javne vatrogasne postrojbe sa 1,3 na 1% onda se postavlja pitanje funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Jer praktički kroz ovo kad dodamo da se predškolski odgoj financira iz onog drugog udjela u porezu na dohodak pa to je još dodajte udruge i to je sukus financiranja jedinica lokalne samouprave. A sad uzmite manje gradove i općine gdje je praktički udio poreza na dohodak u ukupnim prihodima preko 60%, u kakvoj se oni situaciji nalaze? Jer niti ovaj udar na jedinice lokalne samouprave neće udariti svakog jednako. koliko sam vidio izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu tamo će se izgleda tim zakonom dozvoliti da ono što je dosad bilo Sveto pismo što se nije smjelo dirati, dakle sredstva koja su se mogla isključivo koristiti za izgradnju komunalne infrastrukture sad će se dozvoliti da ide u opću potrošnju. A to je najgore što se može dogoditi.

ali nedovoljno, to smo vidjeli iz kalkulacija. Prema tome, gotovo 70% će biti manji prihodi jedinica lokalne i regionalne samouprave. No, kada govorimo o osnovnim školama, kada govorimo o socijali, kada govorimo o zdravstvu, posebno o vatrogascima nedovoljna će biti sredstva. I to samo upućuje na ono što sam rekao zakon spojenih posuda. Podizat će se druge cijene komunalnih usluga upravo u tim gradovima i općinama. negdje će vjerojatno se podizati i prirez. Prema tome, to je naš problem. S ovim zakonom pomogli smo bogatima i onima koji imaju velike plaće, a ubijamo one koji imaju minimalne plaće a dapače oni koji ne rade ti će doista, ne

koje su predviđene da se kompenzira ovo što se oduzima jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave nedostatne. I vi ste tom prilikom ukazali na problem, a i drugi govornici danas, da će to direktno u nekim jedinicama lokalne samouprave poskupiti određene komunalne usluge građanima. Međutim, stvar o kojoj se nedovoljno kazalo, a i vi niste spomenuli, to je koliko će se to indirektno odraziti na kvalitetu života u jedinica lokalne samouprave. Jer u strukturi prihoda proračunskih jedinica lokalne samouprave upravo ovi prihodi iz poreza na dohodak i prireza su glavnina slobodnih prihoda kojima raspolažu čelni ljudi tih jedinica i kojima kreiraju kvalitetu života, investicije i programe u svojim sredinama. Ono što nas sad čeka u ovoj situaciji to su indirektni udarci. Jer primjerice s te stavke se sufinancira cijena dječjih vrtića do komercijalne cijene, konkretno u gradu Šibeniku. S te stavke se sufinanciraju i programi socijalne pomoći, stipendiranja studenata, ne manje važno, i kad se čelni ljudi jedinica lokalne samouprave suoče s nedostatkom koji je izražen u desecima milijuna kuna u odnosu na veličinu njihovih proračuna ono čemu će pribjeći neće biti neisplata plaća uposlenicima ali će biti smanjenje stipendiranja studenata, bit će smanjenje socijalnih programa i u konačnici smanjenje investicija što će za niz obrtničkih malih i srednjih tvrtki koje pružaju uslugu jedinicama lokalne samouprave značiti otpuštanje radnika i pad zaposlenosti.

Ali gradovi i općine, a isto tako i županije radit će paralelno i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Pokušat će još rezati troškove iako 2008. dobar dio njih je srezao ono što je mogao, a isto tako će raditi na prihodovnoj tj. povećanju svojih prihoda kroz cijene komunalnih usluga. No, maloprije ste dobro detektirali. Jer dobar dio općina, gradova i županija otprilike u gradovima na razini 70% prihoda je prihod od poreza na dohodak. To je problem jer upravo se udara na ono što je najizdašniji prihod, svakodnevni prihod u općinama, gradovima i županijama. No što mi u Slavoniji i Baranji osjećamo ovim Zakonom o porezu na dohodak pa nemaju ljudi u Slavoniji i Baranji velike plaće, nemaju velike plaće. Prema tome, najveće plaće su upravo u Zagrebu. Gledajući Zagreb i gledajući prosjek plaće u Zagrebu u odnosnu na Slavoniju i Baranju to je neusporedivo. Prema tome, upravo ovim zakonom se pomaže najviše Zagrebu i Zagrepčanima. I posljednja replika Branko Vukšić. na koju smo zaboravili, a naročito je zaboravila ljevica. Osnovni problem u društvu, ne govorim samo o Hrvatskoj je problem bogatstva, odnosno problem preraspodjele bogatstva. I pošto je on nepravedan trebalo je uvesti poreze na one koje nisu bogataši. Prije je kolegica govorila da su sve zemlje, a i vi ste o tome govorili uvele porez na kamatu. Postoj jedno pravilo u pravosuđu kad ste za jedno nedjelo osuđeni, drugi put vam za to nedjelo ne mogu suditi. Gospodine Bubalo, vi i ja zarađujemo isto, vi ste svoj novac stavili u banku, bili ste šparni, ja sam svoj zakockao, pročerdao sam ga, vi morate sad platiti porez, ja nisam trebao platiti ništa. Država vas kažnjava, govorim u suštini. Sad će mi i kolega Linić reći da govorim ono što se ne može učiniti. Država dva puta oporezuje i to je nepravedno, to je isto tako, to je isto tako, ja sam za kartao novac, vi ste kupili drugi stan država će vas kazniti zbog toga, tj. u suštini nepravedno ali što mi kažemo, ali cijeli svijet tako radi. Da cijeli svijet je neoliberalan i tako radi, i kažnjava one koji koji pokušavaju izaći kraj na kraj kao što je rekao gospodin Buffett oporezujte nas koji najmanje plaćamo. To govorim i za Todorićeva u Hrvatskoj i sve ostale bogataše koji daju najmanji doprinos ovome društvu a prijete da će otići u neku drugu državu ako im dirnemo u njihovo bogatstvo.

preraspodjela bogatstva itekako je važna. No isto tako da svi podnesu jednako teret krize, ali ja bih rekao mi u HDSSB-u ipak promišljamo da oni koji najviše imaju i najviše trebaju podnijeti teret krize i zato sam progovarao o ovima koji imaju neku minimalnu crkavicu na svom računu. Ne štednja zbog štednje nego da mogu sutra preživjet kad ostanu bez posla, kad pitanje oće biti isplate mirovina, jel vidimo u kojem pravcu Hrvatska ide, u 2016. što će se događati. No isto tako svoje talente i sredstava svi nisu jednako iskoristili, pa bilo da su štedjeli ili prokockali. Prema tome, ne da se u Hrvatskoj dva puta oporezuje, ja se bojim da se i tri puta oporezuje određene stvari. najviše zabrinjava ne odlazak jednog pojedinca iz Republike Hrvatske, jer kapital je brz i osjetljiv i nikad ga nema dovoljna, i on će ga naći di će ga oploditi. No zanima me ovih 100 tisuća ljudi koji su otišli od Irske, Danske, Kanade, Švedske, Norveške i koji danas odlaze a nikad nisu toliko odlazili iz Republike Hrvatske. To je ono što se najgore može dogoditi upravo da taj ljudski kapital, najveći potencijal odlazi iz države zato što nismo stvorili uvjete kakve zaslužuju. Zahvaljujem. Sad ćemo odrediti stanku do 15, 00 sati. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba IDS-a i Valterom Boljunčićem. Hvala.